Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom na 8. sjednici Hrvatskoga sabora. Sve vas srdačno pozdravljam. Sada ćemo raspraviti: - Konačni prijedlog Zakona o porezu na dodanu vrijednost, drugo čitanje, P.Z.E. br. 312; Predlagatelj je zakona Vlada Republike Hrvatske a prijedlog akta primili ste u pretince. Kod donošenja ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje Zakona. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za ratne veterane i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Prije nego što pozovem predstavnika predlagatelja da dodatno obrazloži prijedlog jedna informacija da ćemo danas raditi bez stanke zbog velikog broja prijavljenih. Sada molim zamjenika ministra financija gospodina Borisa Lalovca da dade uvodno obrazloženje. Hvala vam. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Pred vama se nalazi Konačni prijedlog zakona o PDV-u koji se razlikuje od Prijedloga Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je bio na prvom čitanju u Hrvatskom saboru u tome što su djelomično prihvaćeni prijedlozi izneseni tijekom rasprave u Hrvatskom saboru te prijedlozi i primjedbe koji su upućeni od strane javnosti i strukovnih udruženja. S obzirom da su djelomično prihvaćeni prijedlozi i primjedbe u Konačnom prijedlogu zakona izmijenjene su pojedine odredbe kako slijedi. od 5% na novine, novinskog nakladnika koji ima statut medija, otisnute na papiru koje izlaze dnevno i skupno objavljuju programske sadržaje namijenjene kontinuiranom informiranju javnosti u aktualnim, društvenim, odnosno političkim, gospodarskom, kulturnom životu i drugim zbivanjima u Republici Hrvatskoj i svijetu osim onih koji su u cijelosti ili u većem dijelu sadrže oglase ili služe oglašavanju. Također je prihvaćena, prijedlog za snižavanje stope PDV-a na 10% za ulaznice za koncerte. Te također je predloženo propisano primjenu snižene stope PDV-a 10% na usluge smještaja u plovnim objektima nautičkog turizma, tzv. čarteru. razumije./… na članak 78. predložene su odredbe da se porezni obveznik nije obvezan izdavati račun za obavljene usluge koje su oslobođene PDV-a prema članku 40. stavku 1. točkama od A do G, konačni prijedlog zakona osim u slučaju obavljanja mjenačkih poslova u tuzemstvu. Također člankom 79. su poboljšane jezične i općenito propisane odredbe o obvezi izdavanja računa kada se radi o transakcijama između poreznih obveznika iz Republike Hrvatske i neke druge države članice na način da se izdavanje računa obavlja prema pravilima Republike Hrvatske. je također članak 139. gdje je predloženo propisivanje obračuna PDV-a prema primljenim naplaćenim naknadama za obveznike poreza na dohodak uvaženi na način da se propisuje da porezni obveznik koji je obveznik poreza na dohodak PDV može obračunavati na temelju primljene ili naplaćene naknade za isporučena dobra i obavljene usluge do 31. prosinca 2014. godine. Znači u ono što je zapravo moglo se je prihvatiti kroz samu raspravu, vidjeli ste, znači od smanjenja PDV-a za 10% za koncerte te zapravo usluge, usluge smještaja u plovnim objektima za čartere, one druge gdje nismo zapravo uspjeli prihvatiti određene primjedbe iz razloga što zapravo direktive to nisu bile dopuštale ili zbog toga što je taj određeni efekt bio puno veći nego što zapravo trenutno proračun može izdržati. Pogotovo kada govorimo o nekim prehrambenim proizvodima gdje je Vlada Republike Hrvatske razmatrala smanjivanje PDV-a na određene prehrambene proizvode. Međutim, kako smo ove godine i prošle godine provedena određena mini porezna reforma gdje je značajno smanjenje što se tiče poreznih davanja u proračunu Republike Hrvatske, prvenstveno se misli na doprinose gdje je efekt manji od 2,5 milijarde kuna. Također ove godine je primjena reinvestirane dobiti gdje se već pokazuju prvi efekti, gdje je preko milijardu, milijardu i pol kuna manjeg poreza na dobit po osnovi reinvestirane dobiti jednostavno s obzirom na fiskalnu konsolidaciju koju trebamo provesti Vlada Republike Hrvatske u ovoj godini i znamo da je bio i PDV za ugostiteljske usluge 10%. značajna su bila, znači ne porezne presije nego upravo rasterećenja privrede u tome dijelu, u poreznome dijelu. Tako da ćemo sljedeće godine probati i vidjeti kako će se zapravo izvršavati proračun. Pa ćemo zapravo ukoliko, ukoliko se postavlja mogućnost da se za određene prehrambene proizvode zapravo taj dio PDV-a i smanji. I ono što je jako bitno za obrtnike je produženo do 31. prosinca 2014. godine. Ono što je ovdje bitno reći je da na snazi je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji i zapravo rokovi plaćanja, ulaskom u Europsku uniju moramo se pridržavati direktive rokovima plaćanja koja govori zapravo o tih 60 ili 30 dana plaćanja. Tako da u ovome dijelu smatramo da ukoliko u ovoj godini stabiliziramo rokove plaćanja i rješavamo problem nelikvidnosti onda neće biti ni taj problem za obrtnike gdje ima još godinu i pol da naplaćuju po svojim, da realiziraju PDV po naplaćenim realizacijama. Ali svakako pratiti ćemo šta se događa u privredi, pogotovo što se tiče rokova plaćanja i naplate. se ne razumije./… od godinu i pol dana svakako daje prostora Vladi da još uvijek probleme koji jesu u naplati da ih probamo riješiti zapravo drugim zakonskim rješenjima a ne PDV-om. Ali ako zapravo ne uspijemo onda ćemo vidjeti zapravo do toga vremena još imamo vremena. Zahvaljujem. Zahvaljujem zamjeniku ministra. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi na redu su Hrvatski laburisti, stranka rada i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite.

Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Kao što je proračun prvorazredno političko pitanje,

donijela odluku da se povisi PDV s 23% na 25 ona je najviše pokazala kuda smjera i ona je zapravo građanima pred njih podastrla politički program. Povećanjem stope od 23 na 25% veliki dio tereta krize koja je u Hrvatskoj još uvijek na djelu, mi smo jedna od rijetkih zemalja koja nije izašla iz recesije, prebačen je na leđa hrvatskih građana. Drugi smjer koji je bio određen, to je bila štednja, rezovi, rezanje. Umjesto da smo radili ono što su radile zemlje u Europi koje su izašle iz krize i koje su ponovo stale na noge, Hrvatska se odlučila za drukčiju politiku. Recimo na primjeru Grčke vidimo da nije važna slijepa poslušnost već mjere za ozdravljenje ekonomije. MMF ovih dana procurilo je pita se jesu li na leđa građana Grčke postavili preveliki teret jer Grčka je danas puno bolesnija nego na početku tobožnjeg ekonomskog liječenja. U Grčkoj se uništava sve ono što se može uništiti. 60% mladih je bez posla. Sve mjere koje je MMF propisao, sve mjere koje je Europska unija propisala, sve mjere na koje su preporučili ekonomski stručnjaci nisu urodile plodom. Mjere štednje, pokazalo se, nanijele su veliku štetu Grčkoj. Međutim, najciničnija izjava ovih dana koja je dana od strane svih tih ljudi koji su se itekako militantno militantno opredjeljivali upravo za rezove, za stavljanje tereta na leđa građana je sljedeća: politikom socijalnih rezova u Grčkoj kupljeno je vrijeme potrebno za ograničavanje razmjera krize u ostalim članicama eurozone. Grčka je bila pokusni kunić, njoj su naložili da to radi. Hrvatska nije pokusni kunić, ona se sama javila, ona je dobrovoljac pokusni kunić. U Hrvatskoj vlasti nitko ne sumnja u vlastitu njihovu znači politiku koja je MMF-ovska. Hrvatska Vlada koja sada vlada, koja upravlja državom jest MMF-ova sljedba. Bila je velika pogreška, pokazalo se, a to govore svi gospodarski pokazatelji, povećati PDV. Umjesto da ga se poveća za 8,7%, odnosno za 2 indeksna poena trebalo ga je smanjiti, trebalo je poticati potrošnju. Međutim godinama, a prije je to radila i prijašnja Vlada, jedino što se zna poručivati narodu, to se i nekad govorilo, koji su stari sjećaju se, stezanje remena, a stezali su remen samo oni koji ne rade, stezali su remen koji imaju male plaće i stezali je remen srednja klasa. Znamo dobro da trgovina na malo pada, a pada zbog toga što je uvođenjem veće stope, druge po redu u Europi, a s drugom stopom u Europi zemlja u recesiji sasvim sigurno neće izaći iz recesije, izbijeno je građanima iz novčanika 5 milijardi kuna. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Vukšiću, ja nemam nikakvu namjeru vas ili bilo koga drugog ograničavati u raspravi ali ja moram voditi računa o Poslovniku. Mi imamo pravila o raspravi u drugom čitanju zakona, ja ću vam pročitat: Drugo čitanje zakona obuhvaća raspravu o tekstu konačnog prijedloga zakona, stajalištima radnih tijela, raspravu o podnesenim amandmanima, odlučivanje o amandmanima i donošenje zakona. Ova rasprava je primjerena za prvo čitanje kad se govori o kontekstu donošenja nekog zakona, ali mi ili se držimo ovih pravila ili sad mijenjamo Poslovnik pa ih izmijenimo. Ali nemojmo, stvarno ja nemam niša protiv toga, vi sad vrlo lijepo govorite, argumentirano govorite ali nažalost govorite izvan Poslovnika.

Mislim da je vaša intervencija i netrpeljivost prema opoziciji sve očiglednija. Dajte molim vas smirite se, nemojte gubiti živce. Trgovina na malo pada što je rezultat povećanoga PDV-a i ovaj zakon govori o stopama PDV-a. Ako nema tko kupovati proizvedenu robu roba se neće proizvoditi i na taj način se gube radna mjesta. Po špeceraj ćemo ponovo odlaziti u Mađarsku, Italiju, Austriju i tko će onda puniti državnu blagajnu, tko će plaćati robu sa PDV-om od 25%. Nije bilo hrabrosti za pravu reformu, preustroj, promjenu i političke, ali bogme i ekonomske paradigme. Bit će nam zato recimo da smo na početku kazali bit će nam godinu, dvije loše, napravit ćemo poteze ekonomske pa se nabroje ekonomski potezi i nakon dvije godine sa smanjenim PDV-om počet ćemo rasti, stimulirat ćemo potrošnju. Tada bi danas imali rezultate. Međutim, na djelu je kukavičluk Vlade pritisnute grabežljivim MMF-om i reketarskim rejting agencijama. Kasnimo sa ovim Zakonom o PDV-u. I u prvom čitanju smo govorili o tome da je Zakon o PDV-u trebao biti ranije donesen zbog toga da se ono malo privrednika koji su ostali mogu pripremiti na nove okolnosti, na novi način poslovanja. Naročito je to trebalo onim privrednicima dati više vremena za prilagodbu koji posluju sa članicama i EU i članicama CEFTA-e. Naročito je trebalo Zakon o PDV-u donijet prije i zbog onih koji su vezani uz poslovanje slobodnih zona koje se ukidaju. Još jedna od zabluda o kojoj treba govoriti je nulta stopa PDV-a, a o tome sam govorio i mnogi drugi su govorili u prvom čitanju Zakona o PDV-u. Jer znamo da u EU postoje i u bogatim zemljama i nulte stope PDV-a i postoje stope PDV-a manje od 5% recimo čak i u jednoj zemlji koja ima najviši standard na svijetu. To je Luxembourg gdje postoji stopa od 3%. Ovaj konačni zakon, Prijedlog zakona o PDV-u govori o oporezivanju građevinskog zemljišta što je već konstatirano da će dovesti do smanjenja građevinskih aktivnosti. Dobro je što je u Zakonu o PDV-u u drugom čitanju ugrađeno što je javna rasprava iznjedrila da se PDV na koncerte plaća po manjoj stopi i to po stopi od 10%. Pošto mi je ostalo malo vremena govorit ću pri kraju o PDV-u na dnevne novine, odnosno PDV-u na tiskovine. Znamo da je čini mi se 2006. ili 2007. ne sjećam se točno smanjena stopa PDV-a sa 23% na 10% za tiskovine. Ova odredba je diskriminirajuća zbog toga što ima nekoliko sasvim sigurno neutemeljenih odluka. Zašto se ne primjenjuje visina PDV-a od 5% na sve tiskovine, informativne tiske? Zašto se ne primjenjuje i na tjednike? Zašto se ne primjenjuje stopa od 5% na tjednike, ja ću recimo spomenuti jedan tjedan koji ima skandinavsku čitanost. Recimo u Međimurju kojeg kupuje svaka druga obitelj, koji je glavni izvor informiranja Međimuraca. On će biti u diskriminirajućem položaju u odnosu na druge tiskovine. Ako ne proširimo taj PDV od 5% na ostale tiskovine, na tjednike bojim se da skoro vrijeme tih tiskovina neće biti, da će nestati s tržišta jer su u odnosu na druge medije u nelojalnoj konkurenciji. Upitna su radna mjesta. Znamo dobro da u ovom trenutku je na burzi rada 700 novinara. Proračun gubi ovu odluku o smanjenju PDV-a 25 milijuna. Međutim, gašenjem bi mogao izgubiti daleko više. Ako se proširi ova klauzula o PDV-u od 5% i na ostale tiskovine izgubit će proračun nešto manje, ali će u konačnici dobiti. Ima jedna u potpunosti nelogična definicija definicija što je to zapravo dnevni tisak. Kaže ovako. Odredba PDV-a se obračunava po sniženoj stopi od 5% na novine, novinskog nakladnika koji ima statut medija, otisnut na papiru koje izlaze dnevno i kao opće informativni tisak objavljuju najmanje 25000 riječi u primjerku dnevnog izdanja. Mislim da je to upereno protiv samo jednih novina u Hrvatskoj koje nemam zbog čega braniti jer su te novine itekako dobro se dobro se znale obračunati sa mojim stavovima ovdje u Saboru. Borim se za princip i u novinama sa 50000 riječi i u napisati toliko žutila, daleko više nego što je to u novinama sa 25000 riječi u jednom, u primjerku dnevnoga izdanja. Prema tome, mislim da je ova odredba pogrešna i da ne smije stajati u ovome zakonu jer pitanje tko će određivati, tko će brojati riječi u dnevnim novinama, tko će odrediti što su to autorski što su to autorski tekstovi. Jesu li tekstovi vanjskih suradnika autorski, jesu li tekstovi pisma čitatelja koji su također čitatelji, autori. Jesu li to autorski reci? Druga stvar, može li se informacija koja je korisna za javnost okarakterizirati kao nešto što šteti dnevnoj novini, a to su sve one obavijesti koje dnevne novine objavljuju. Prema tome, formulacija da informativni tisak koji objavljuje manje od 25000 riječi u primjerku dnevnog izdanja je diskriminirajući, on se odnosi samo na jedan medij. I mislim da su se debelo upleli klanovi klanovi kako bi pokušali istisnuti iz tržišta jednu novinu ili možda jednu izdavačku kuću. Prema tome, mislim da bi trebalo trebalo odnos prema dnevnome tisku preformulirati i da bi trebalo sve ono što je ustvari dnevni tisak da se ne bi vratila ponovno cenzura, da ne bi neki cenzuri brojili autorske retke svakoga dana i pitanje kome će se oni koji koji smatraju da su ti brojači autorskih redaka ili riječi pogriješili kome se mogu žaliti, u kojem roku se mogu žaliti. Mislim da je neprimjereno da u ovom kompleksnom zakonu stoji ta formulacija. Hvala i vama. Imamo prijavljene dvije replike. Prvo poštovana zastupnica Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Vukšiću spomenuli ste u kontekstu štednje i rezanja i odluke prošle Vlade Da, hvala, da je i prošla Vlada tjerala građane na stezanje remena, osobito one sa malim plaćama. Pretpostavljam da ste mislili među ostalim na poseban porez koji su mnogi evo i u ovoj sabornici nazvali haračem. To naprosto nije točno. Dakle, mi smo posebnim porezom koji je živio nešto malo više od godinu dana, dakle prva stopa otprilike godinu dana, a druga stopa do kraja 2010. godine, obuhvatili sve one koji su imali prihode veće od 3 tisuće kuna. Dakle, 900 tisuća umirovljenika je bilo oslobođeno toga poreza i 600, otprilike oko 600 tisuća zaposlenih je bilo oslobođeno od toga poreza. I to je činjenica. I ponavljam, zbog teške situacije, jer vas podsjećam 2009. godine BDP je pao gotovo 7%, bili smo naravno zbog stabilizacije proračuna prisiljeni donositi hitne mjere i sve to u relativnom suglasju i sa sindikatima i sa poslodavcima. Dakle, u socijalnom dijalogu. A što se tiče načelno teme štednje mislim da je došlo vrijeme bez obzira rastao PDV, rastao oprostite BDP 6% ili padao 6% da je došlo vrijeme štednje, a to znači da nikako kao država a onda i sve jedinice lokalne uprave i samouprave nikada ne možemo trošiti više nego što imamo, dakle više nego što zaradimo. To načelno postaje jedno pravilo, zato se jako veselim da ulazimo 1. srpnja u EU

Uvažena kolegice Kosor sličnu repliku vodili smo i u prvom čitanju isto tako. Da, treba štedjeti rekli ste. Zapravo trebamo se ne razbacivati novcima, a često se razbacujemo novcem, ne znamo u što uložiti. Da, ne smijemo trošiti više nego što imamo, ali trebamo znati stvoriti da imamo. Stvar je u tome na koji način, da li ćemo štednjom, stezanjem remena, povećanjem PDV-a stvoriti uvjete da pokrenemo proizvodnju i da taj BDP bude viši ili ćemo to smanjiti? Vaša Vlada je radila pogrešno po mom mišljenju. Osam godina, oprostite ja ne znam te granice koja je vaša, koja nije vaša Vlada, osam godina HDZ-ove Vlade ne bi tu granicu jer su mnogi sjedili u toj Vladi koji su bili i kasnije u Vladi gospođe Jadranke Kosor pa su bili u Vladi Ive Sanadera pa su podržavali, ja to ne znam. To su vaši unutrašnji, gledam kao cjelinu Vladu, 8 godina vladavine HDZ-a. Prema tome, vi to znate mačem rezati ili žiletom odrezati tko je za što odgovoran. Vi niste priznavali krizu kad je cijeli svijet brujio o krizi, tad je HDZ rekao kakve krize. Ministar financija je bio gospodin Šuker koji je rekao koja kriza, nema krize, kakva kriza. Mi smo bili tad usamljeni otok i bili su oko oko nas gotovo podignut zid da ne dođe kriza k nama. Prihodi, rekli ste oporezivali ste one koji su imali više od 3 tisuće kuna. Pa zar je 3500 kuna čovjek ne živi u siromaštvu? Znate koliko košta sindikalna košarica? Ono najmanje što treba jedna obitelj imati? Itekako vlade dosadašnje nisu znale obuzdati krizu i nisu znale

Pa svaka zakonska odredba bi morala biti jasna i utemeljena na racionalnim razlozima. Što je potaknulo da se između dva čitanja ova promjena dogodi? U prvom čitanju ovakav prijedlog nije bio, nitko to nije ni predlagao u raspravi u prvom čitanju i sad se u međuvremenu dogodila ta promjena. Različiti porezni tretman bi morao biti društveno opravdan. Koja je društvena opravdanost da se različito tretira porezno novina dnevna koja ima 24500 riječi i novina koja ima 25501 riječ? Nikakva nema, razlozi nisu ni navedeni a jedino mogu i biti iracionalni. A to ne smije biti u zakonu nikako, iracionalnost, pogotovo nejasnoća. Što znači termin statut medija? Taj termin ne postoji, a ako postoji nanovo ga žele unijeti i onda se mora obrazložiti što je to. Međutim, naknadno će se objasniti što znači statut medija. To ne postoji u hrvatskom jeziku uopće taj pojam, a on se koristi u svim člancima. I zakon koji podrazumijeva termine kao što je znatno narušavanje načela tržišnog natjecanja, potpuno nejasne termine kao što je obavljanje djelatnosti u zanemarivom opsegu koji ne može nitko utvrditi što je to, to ne može biti dobar zakon nikako. Hvala lijepa. Na repliku odgovara Martina Dalić. za uvođenje ove definicije što je dnevni tisak, da dnevni tisak nije novina koja ima manje od 25 tisuća riječi u jednom primjerku, da su iracionalne. Nisu, ja mislim da su itekako racionalni i da su se kao što sam rekao upleli klanovi i rekli su ajde vi ugradite pa da mi ovu novinu manje od 25 tisuća riječi, valjda su pomno pobrojali jer bi bilo 30 tisuća riječi. Bez brige, nije ovo upalo unutra samo zbog toga što onako netko se sjetio, netko je rekao ajmo mi neku granicu napraviti. Prvo, to je tragikomično to nije samo komično ovo je tragikomično. I ovo se vidi da se ni od čega ne preže da postoje favoriti na političkoj sceni i da postoje oni koji politički igrači i oni koji podržavaju te političke igrače i čak su u stanju upregnuti jedan zakon o porezu da bi maknuli konkurenciju sa političke scene. Točno je po čemu je dnevna novina koja ima 25 tisuća riječi i plus jednu riječ i novina koja ima 24999 riječi? Po čemu se one razlikuju? Što ako ta novina tuži, koga će tužiti? Brojača riječi, a to je vjerojatno Vlada. Kako će se utvrditi? Možda su jednu riječ krivo uračunavali. Mislim da je ovo suluda definicija odredba dnevne novine. Mi koji smo se dugo godina bavili medijima znamo što su mediji i ovo je jedan od najperfidnijih pokušaja da se eliminira sa scene jedan medij koji opet kažem koji se itekako prije obračunavao, samo prema tome ne spominjem imena medija ali borim se za princip. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine zamjeniče ministra, uvažena gospodo zastupnici. Da, zbog ulaska u EU a to će se dogoditi za nekoliko dana 1.7.2013. 1.7.2013. Hrvatska mora donijeti novi Zakon o PDV-u ali isto tako mora donijeti i novi opći poreski zakon. Znači Zakon o PDV-u donijeli smo kad? '95.godine,

Ministar Šuker 2006.uvodi 10%-tni PDV na smještaj i doručak, polupansione, 2012.ta vrsta oporezivanja protegnuta je na hranu u turizmu i doista nakon toga više nitko ne bi barem trebao varati na smještaju i na hrani. Pitanje je možda da li bi bilo pametnije da se sa 10% oporezuje izvozna ekonomije npr. drvoprerađivačka industrija ili proizvodnja autodijelova. Točno je i to da 2009. PDV je dignut sa 22 na 23%, 2012.sa 23 na 25%, ali je uveden onaj 10%-tni PDV na šećer, ulje, mast, dječju hranu. Šteta što je ukinut pretporez prije svega za automobile. Ja neću reći da je zbog toga prodaja s 88 tisuća pala na 30 tisuća ali to se je dogodilo nakon ukidanja ovog pretporeza i jasno da bi svatko od nas volio da je PDV što je moguće manji a ne veći. Ukinut je i pretporez na reprezentaciju ali opet vidimo da fiskalne kase doprinijele su da se državna blagajna u tom dijelu puni znatno brže nego prije uvođenja PDV-a PDV-a od 10%. Također obrtnicima je PDV sa 80 tisuća kuna dignut na 230 tisuća kuna što je hvale vrijedno i bilo je logično očekivati i to vidimo ovom zakonskom intervencijom ukidanje nultih stopa PDV-a jer taj institut da se tako izrazim nitko ne poznaje. Poznaje oslobađanje PDV-a kao što je učinjeno člancima 39.pa dalje do 45. Što je bit? od 1.1.2015.građevisnko zemljište postaje predmet oporezivanja. Hrvatska vidimo ovdje ostaje bez slobodnih zona koje ionako nisu zaživjele, šteta. Branitelji će plaćati PDV na uvoz automobila, vjerske zajednice neće biti oslobođene donacija, plaćat će PDV itd. Točno je da je PDV prihod državnog proračuna da je to najizdašniji porez. Samim time možemo reći da je ovaj zakon o PDV-u na neki način zakon svih zakona. Zašto? Jer po osnovu PDV-a proračun se puni sa gotovo 40%. Činjenica je isto tako da u Hrvatskoj istinske decentralizacije neće biti dok se jedan dio da li će to biti 2, 3, 5, 6, 7, 8% PDV-a ne bude propuštalo ili spuštalo lokalnoj samoupravi da li za bolnice, škole, socijalu itd. Kada govorimo o članku 3.onda vidimo da je čitav niz zemalja naprosto izuzela pojedina područja od primjene PDV-a pa tako vidimo da se to dogodilo i u Saveznoj Republici Njemačkoj i u Španjolskoj i u Italiji, LIvigno, CAmpione d'Italija, talijanske vode jezera Lugano, Republici Francuskoj, u Helenskoj Republici prije spomenutoj Grčkoj, u Republici Finskoj pa čak i u Ujedinjenom Kraljevstvu Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske, tzv. Kanalski otoci. Znači i Njemačka i Italija i Francuska i Finska i Grčka i Španjolska imaju određene izuzete zone. Nažalost rekoh te slobodne zone u Hrvatskoj nisu profunkcionirale. Međutim, zašto to govorim? Govorim to prije svega jer će po tom novom ustrojstvu i izvoznici doći sada u situaciju da će plaćati PDV. Gospodarski parametri manje-više znamo kakvi su, imamo pad i bruto proizvoda, i industrijske proizvodnje, inflacija je nešto veća, trgovina na malo. Strana ulaganja su također znatno manja. Ali bez obzira na sve ono što je činjenica je Ministarstvo financija u ovome trenutku jedno od najpopularnijih ministarstava, ili ministar Linić najpopularniji ministar. Naši građani osjećaju da naprosto pojedinci imaju tu viziju i da naprosto jednostavno znaju što im je činiti. Kada govorimo o izvoznoj ekonomiji ili izvoznicima to je konkretno ovaj članak 45 gdje su pri izvozu plaćanja PDV-a oslobođenje određene transakcije. Na primjer isporuke dobara koju iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba na njegov račun izvan isporuka dobara osim isporuke goriva i dobara za opremanje, opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva, isporuke dobara ovlaštenim tijelima koje ih izvoze iz Europske unije itd.. što znači to konkretno da će ostali naši izvoznici koji će nastupati na tržištima Europske unije jasno doći u situaciju da plaćaju PDV. Bojim se da će to na neki način ionako mali izvoz ali znam da je to posve logična odredba i dalje pogoditi. Recimo izvoz 2008. bio je 9,5 milijardi kuna, 2012. 9,6 milijardi kuna. Deficit prošle godine u usporedbu sa 2008. evo 11 milijardi kuna. I bojim se da će znači izvoz biti možda još i manji. Međutim, kao što rekoh jednostavno nemamo drugoga rješenja. Mi smo znači od 1. 7. 2013. dio jedinstvenog europskog tržišta. Za ulazak u Europsku uniju borili smo se da se tako izrazim brat bratu 20-ak godina. Ja vjerujem da će nam Europa biti to jedno novo tržište koje će nam pomoći da ćemo povući i određena sredstava. Iako isto tako moramo biti pošteni i priznati da će i Hrvatska u proračunskoj kasi Bruxellesa itekako Ono što je zanimljivo u ovom zakonskom rješenju to su i ova oslobađanja. prije sam spomenuo pri izvozu ali ima i oslobađanja plaćanja PDV-a za neke druge djelatnosti, transakcije, osiguranja, reosiguranja, odobravanje kredita zajmova, transakcije uključujući posredovanje u vezi sa štednim tekućim i žiro računima. Članak 41. govori o oslobađanjima za isporuku dobara unutar Europske unije. o nekim drugim nekim tim vrstama oslobađanja itd.. Zašto to govorim? Hrvatska gubi od 1. 7. pravo na pogodnosti Da se i mene pita, vjerojatno bi ili bilo koga od vas da smo na mjestu Sarajeva reagirali bi na isti način. Ali je činjenica da ćemo izgubiti jednu od najizdašnijih i najzahvalnijih tržišta. Jednom riječju nema nam tržišta do Bosne i Hercegovine. Bojim se npr. da i neke tvrtke u Istri najavljuju da će sigurno u roku od 2, možda 3 godine put Bosne i Hercegovine. Prijenos električne energije, također vidim ovdje da je oslobađano tih naknada a ključ zakona je sigurno ovaj članak 38. koji govori o stopama PDV-a. Pa se onda govori za šta se obračunava stopa od 25% i na što se naprosto primjenjuju ove diferencirane stope od 5% odnosno 5% za kruh, knjige, lijekove, kino ulaznice, 10% hotelijerstvo. I ovdje bih samo primijetio ili možda bih trebalo to amandmanima u tom dijelu intervenirati da se i brodari uključe ili tretiraju kao hotelijeri. Pa i oni su na neki način ja ću reći ploveći hotelijeri, nema potrebe da sada varaju na tim kartama, dajmo im 10%. I mislim da ćemo na taj način profitirati svi, da će na taj način profitirati i državni proračun. Članak 39.-ti govori o oslobađanju PDV-a na primjer na isporuke organa, krvi, zubne pripravke, zatim tu su neke druge usluge, sport itd.. kao što rekoh na PDV su oslobođene banke, osiguravajuća društva iz članka 40. PDV je porez kojeg razumljivo plaća konačni kupac kupac itd.. Sve u svemu što reći ovo je sigurno jedan od cjelovitijih zakona. Nije ni čudno, porezi su ono što neku državu vjerojatno i najviše zanimaju no zakon je ključan i po činjenici ili zbog činjenice da će se temeljem upravo ovakve politike puniti državni državni proračun i sigurno u dogledno vrijeme biti će daleko teže eskivirati obveze, ali se nadam da će naši poreski obveznici lakše poslovati no što je bio slučaj do sada. Sve u svemu novo vrijeme, novi zakoni i slažem se da bi 5%-tnu se da bi 5%-tnu stopu trebalo protegnuti ne samo na dnevne novine, nego i na neke druge tiskovine, recimo I još jedanput želim posebno apostrofirati slučaj ovih malih brodara koji organiziraju ta kružna putovanja oko Kornata, Brijuna i tome slično, razgledavanju obale. Mislim da bi i njih trebalo ili amandmanom Vlade ili zastupnike na neki način tretirati na način kao i ostale hotelijere i da bi PDV na njihovu djelatnost trebao se obračunavati po sniženoj stopi od 10%. Ako je to učinjeno za usluge smještaja ili smještaja s doručkom i polupansionom ili punim pansionom u hotelima, ako je recimo taj 10%, ako se plaćaju usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u tim ugostiteljskim objektima, ako se naprosto i na ostale djelatnosti vezane uz turizam odnosi ta smanjena stopa od 10% onda mislim da bi i te brodare koji se dnevno obraćaju i nama zastupnicima, vjerojatno ljudima iz Ministarstva, trebalo uključiti u ovakvo u ovakvo diferencirano obračunavanje PDV-a. Sve u svemu, razumljivo da nemamo kuda nego podržati jedan ovaj Zakon o PDV-u. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Sad ćemo čuti stajališta kluba SDP-a i kolegu Ivu Jelušića. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Ovaj zakon naravno ima oznaku E, znači da je u glavnom dijelu usklađivanja sa direktivama Europske unije, no i pored toga mimo uobičajene prakse mi smo s ovim zakonom išli u dva čitanja što je dobro. Imali smo dovoljno vremena jer se pokazalo da je to zaista izazvalo, da je ovaj zakon izazvao dosta rasprava i dobro je da se ide u dva čitanja, ako ništa drugo da se o nekim stvarima i dvaput kaže da se bolje čuju. Ovaj zakon je jako bitan jer PDV, odnosno Zakon o PDV-u dodiruje svakog građanina Republike Hrvatske, svi mi na neki način plaćamo usluge i dobra, svaki dan se susrećemo s tim PDV-om i zato je on bitan i zato je jako bitno dakle kako procijeniti koliku stopu PDV-a odrediti u onom dijelu gdje manevarskog prostora ima, a manevarskog prostora baš puno i nema jer direktivama Europske unije koje moramo naprosto ugraditi u ovaj naš zakon su mnoge stvari definirane. Dakle taj suženi prostor koji ostaje nama na volju kako to urediti naprosto je tema ovih rasprava i u prvom čitanju, a i sada. Naravno da kad god je riječ o porezima svi se ponašamo ovako, svako bi htio da se njegova roba i njegova usluga, bilo da je proizvodi bilo da je kupuje, bude što manje oporezovana, da porez bude što manji, a s druge strane htio bi da iz proračuna koji se puni uglavnom iz poreza povuče što više za sebe, svoju djelatnost itd. Dakle Dakle svatko bi htio da da što manje, a da uzme što više. Naravno, to je legitimno ali je zato Vlada tu koja mora naprosto odrediti granicu koliko tko treba dati, a koliko tko treba dobiti. Rekao sam dakle da u mnogim stvarima nema manevarski prostor da mijenjamo kad je riječ o poreznim stopama jer je jer je direktivama tako određeno. Bilo je prijedloga u prvom čitanju i inače u raspravi da se za neke usluge, za neke uvoze itd., oslobodi uvoznike PDV-a, a to naprosto u direktivama Europske unije nije prihvatljivo. Ja razumijem ako su ljudi to predlagali jer su neinformirani, prije sveg mislim tu na dvije stavke o kojima je bilo riječi prije, riječ je bila o uvozu automobila za branitelje i oko plaćanja PDV-a za crkvena dobra koja uvoze, za vjerske zajednice. Dakle ako ljudi to nisu znali ili nisu imali informaciju da to naprosto nije moguće u skladu sa direktivama Europske unije to razumijem, ali ukoliko su to znali a i dalje predlagali eto kako i jednim ili drugima podilazili onda to nije u redu i pomalo je to nekorektno. No dobro, sada barem znamo da to nije moguće i ja se nadam da više u tom smislu neće biti manipuliranja sa takvim prijedlozima i takvim stavovima. Naravno, mi ne možemo spriječit nikoga da govori što hoće, ali isto tako mi imamo pravo reći ono što je istina. Kroz primjedbe koje su bile u prvom čitanju, a bilo ih je dosta, mislim da prije svega bi htio pohvaliti Vladu, odnosno Ministarstvo financija i resorno Ministarstvo da su u svojim obrazloženjima osvrnuli se na sve prijedloge, bez obzira koje uvažavaju, koje ne i ako ne uvažavaju dali obrazloženje zašto ne uvažavaju. U tom smislu mislim da je dobro dobar pristup napravit tako da svatko može vidjeti kako je prošao njegov prijedlog i zašto je prihvaćen, odnosno zašto nije prihvaćen. Doduše moram reći to, pritom bi trebalo zaista korektno navoditi tko je iznio određeni prijedlog ili do kraja korektno jer po tome ispada da klub SDP-a nije imao nijedan … a ja znam da ih je imao jer sam ih ja u ime kluba SDP-a iznosio barem tri, a po ovome ispada da nismo dali nijedan prijedlog da se neke stvari mijenjaju. Naravno kroz poreznu politiku, pa i ovaj porez o PDV-u se očituje i politika Vlade. I zato u ovom Zakonu o porezu na PDV nema velikih i bitnih izmjena u odnosu na dosadašnja rješenja porezna koja je ova Vlada uvela, jer je ista Vlada i politika se u tom dijelu nije ni mijenjala. A ona je prije svega bila kad je riječ o PDV-u usmjerena na stimuliranje razvoja gospodarstva, dakle da se omogući da gospodarstvo bude što manje opterećeno i da bude konkurentnije. Na primjer, snizili smo poreznu stopu na usluge u turizmu ne samo na smještaj i prehranu, dakle nego na ukupnu ugostiteljsku ponudu osim na alkohol jer smo htjeli učiniti to da naša turistička privreda, naši hotelijeri, ugostitelji budu konkurentni ili konkurentniji od okruženja, da država sa svojim visokim PDV-om ne povisuje njihove cijene nego naprosto da otvori prostor za ili snižavanje cijena ili da ostavi sredstva njima za nove investicije, nova ulaganja itd. A ta sredstva nisu mala. Ove godine procjenjuje se da će turističkoj privredi ostati negdje oko milijardu kuna, a toliko manje u proračun jer je stopa PDV-a snižena sa 25 na 10%. Doduše, bilo je ovdje nekih i nepreciznosti, kolega Kajin mislim da sad tu nije. Rekao je da bi trebalo kroz PDV stimulirati izvoznike, bolje spominje drvnu industriju itd. Naprosto svi izvozni bez obzira što izvoze bilo koju robu u izlogu i tako su oslobođeni PDV-a jer svaka usluga i roba koja se izvozi nije opterećena PDV-om i nema na fakturi PDV-a, pa ne znam to mu je vjerojatno promaklo. Ali istine radi, korektnosti radi da ne ostane visjeti u zraku. Dakle, išli smo i građanima u onom dijelu gdje je to moguće pomoći maksimalno pa smo snizili u prethodnom periodu i stopu PDV-a na šećer, ulja, masti, vodu, dječju hranu itd. Sada u ovom prijedlogu između prvog i drugog čitanja, dakle snižena je stopa i za neke druge stvari gdje je bilo ozbiljnih primjedbi na primjer oko cijena ulaznica za koncerte. I to je isto bio stav SDP-a da se ta stopa snizi sa 25 na 10%. Jer uvažavamo činjenicu da je u svim zemljama u našem okruženju to tako. Prema tome, da ne bismo naše priređivače koncerata učinili nekonkurentnijima i da kod nas te cijene ulaznica budu za toliko skuplje išli smo naprosto da to izjednačimo sa svima u našem okruženju kako bi stavili u isti gospodarski položaj i jedne i druge. Ono što nije korektno bilo u cijeloj toj raspravi jer svi ti koji se tim bave, svi ti koji su na estradi, dakle oni imaju veću moć i priliku doći do medija, do mikrofona, do kamera nego to što imaju obični građani, pa onda mogu više galame dignuti nemam ništa protiv. Samo pri tome treba biti korektan. Sjećam se vrlo dobro neću o imenima govoriti, ali poznati naši estradni umjetnici ili umjetnice su izlazile pred kamerama i govorili Vlado ne uvodi nam taj porez na koncerte od 25%. Iako Vlada ništa nije uvodila taj porez na koncerte je bio i do sada, nikad nije mijenjan, nego je zahtjev da se on snizi. Šta hoću reći? Bila je i jedna nekorektnost u smislu da se maltene optužuje nekoga da uvodi nekakav novi ili povećani porez iako to nije bilo točno. Ali bez obzira na tu korektnost, evo mi smo u ovom prijedlogu išlo se u susret tim da se to napravi ne zbog nekorektnosti njihove, nego naprosto zbog izjednačavanja tih djelatnosti sa onima koji se tim bave i u našem okruženju da naprosto se dovede u isti konkurentski položaj. Bilo je zahtjeva, naravno i oko nekih drugih djelatnosti. Međutim, postavlja se pitanje a gdje je tu kraj, zar nema te robe ili usluge ili malo ima roba i usluga za koje se ne može dati suvislo ili pod navodnicima suvislo obrazloženje zašto je to potrebno sniziti stopu sa 25 na 10 ili na 5%, jer se uvijek može naći obrazloženje, pa i opravdanje. Međutim, pitanje je naprosto da li je to sve moguće uvažiti i pitanje je zašto bi se to, ako bi se to sve prihvatilo koliko bi uopće bilo na kraju PDV-a. spomenut ću ovo ovdje bilo je prijedloga i od frizera, cvjećara itd. Međutim, može se postaviti i drugo čitanje zašto ne obućari, mesari, zašto ovi da, ovi ne. Prema tome, tu se negdje naprosto mora postaviti granica jer pri tome se mora voditi računa dvije stvari. Prvo, da se zaštiti standard građana i s druge strane da se ta djelatnost ne dovede u nepovoljan položaj. Tamo gdje je djelatnost izložena bitno konkurenciji, a sad u EU apsolutno je konkurencija na tržištu EU naravno da treba uvesti stopu PDV-a onakva kakva je u okruženju da ne bi tu djelatnost doveli u nekonkurentan položaj. Ali za one usluge gdje bez obzira na PDV to nećemo dovesti u nekonkurentan položaj, to baš i nema nekog velikog gospodarskog smisla. Tim više što imamo u vidu da i kada dođe do sniženja stope PDV-a često puta se to ne odrazi na snižavanje cijena, nego porezna stopa se snizi, cijene prema građanima ostanu iste, a razlika ta ostane gospodarskom subjektu koji to radi. E sad šta on sa tim novcima napravi? Da li poboljša svoju likvidnost, da li da u plaće ili stavi sebi u džep to je ono što mi ne znamo. Ali zato kažem često puta treba voditi računa i o tim aspektima što se događa u konačnici kada se i snizi taj PDV. Ja sam govorio o turizmu. Dakle, milijarda kuna koja je politikom ove Vlade ostavljena turističkoj privredi ja bih htio i voli da se ona odrazi kroz nove investicije, da investicije budu u tom dijelu povećane, da kroz novi razvoj, kroz povećanje konkurentnosti, u tom dijelu što ćemo imati bolje hotele, bolju uslugu. Ali ako to završi u dobiti ili u džepovima vlasnika onda ta mjera nije polučila svoj rezultat. Ja se nadam da će rezultat upravo biti onakav kao što sam maloprije govorio, a to je da se ta sredstva upotrijebe za poboljšanje i za razvoj djelatnosti, a ne za osobnu korist vlasnika. Kod ovih usluga dakle obrtničkih o kojima se govori naravno treba uzeti u obzir da svi oni koji imaju prihod na godišnjoj razini ispod 230 tisuća kuna i tako ne moraju biti u sustavu PDV-a prema tome pa ne moraju ni na svojim na svojim uslugama uračunavati PDV. Jedino dakle oni koji imaju veće prihode, oni su to obvezni. Također je bilo puno rasprave i stav kluba SDP-a u prvom čitanju je bio kad je riječ o obrtnicima i to je izazvalo puno rasprave oko njihovog načina plaćanja PDV-a, odnosno kada treba plaćati PDV. Dosada je bila praksa da ga plaćaju po naplaćenoj realizaciji, u prvotnom prijedlogu u prvom čitanju je to bilo da to bude po fakturiranoj realizaciji, po fakturi dakle a ne po naplati. Imajući u vidu ukupnu situaciju u obrtništvu, a i općenito u gospodarstvu dakle napravljena je promjena između dva čitanja i odgođena je ta primjena te odredbe za narednih za narednih godinu i pol dana kada očekujemo da će doći do bitnih promjena u gospodarstvu i u načinu plaćanja i u likvidnosti itd. Osobno smatram da nema nikakvog razloga stabilnijim uvjetima da se i po čemu razlikuje tretiranje u poreznom smislu kad je riječ o PDV-u malog obrtnika od malog poduzetnika jer su oni manje-više u sličnoj poziciji. Prema tome, osobno smatram da dugoročno ako budemo tražili bilo kakva rješenja da ona moraju ići ka tome da izjednače status i malog poduzetnika i obrtnika do određene razine prihoda koje o tome se može razgovarati. Dakle, zahvaljujem na razumijevanju predlagatelju što je mnoge opravdane razloge iz prvog čitanja koje smo ovdje iznosili prihvatio, a na one koje nisu prihvatili dali su valjano obrazloženje, odnosno dovoljno jasno obrazloženje da se vidi zašto nisu prihvatili. I mislim da je ovaj zakon spreman za prihvaćanje u drugom čitanju. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Imamo prijavljene tri replike. Prvo poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Uvaženi kolega Jelušiću u potpunosti se slažem s vašom rečenicom kad ste rekli treba voditi računa da se zaštiti standard građana. Mislim da nema čovjeka u ovoj sabornici koji se ne bi složio s tom rečenicom, ali standard se neće zaštititi povećanjem PDV-a i recimo primjerice cijenom energenata. Tako se ne štiti. Izgovorili ste jednu mantru koja će se vjerojatno ponavljati u ovom Saboru mjesecima, godinama kao što se u proteklom razdoblju prije '90-e isto izgovarala izgovarala mantra ali tako su odlučili u Beogradu, a ovdje će se tako su odlučili u Bruxellesu. Rekli ste kad ste govorili o tome, o izuzeću od PDV-a branitelja i sakralnih objekata, odnosno da to nije bilo moguće. Mislim da je zapravo se događala u medijima manipulacija. Sakralni objekti u Hrvatskoj su u specifičnom statusu jer je u Hrvatskoj bio rat. Prema tome, da su pregovarači ispregovarali mnogo toga se moglo dogoditi drukčije i sve je moguće. Vidjeli smo na primjerima mnogih zemalja kada se ovdje nama serviralo da ne postoje nulte stope, da postoje nulte stope, da postoje smanjene stope na hranu. tome, ovisi o tome kako smo pregovarali i što nam je bilo u interesu. Možda smo imali, ja ne tvrdim da nisu naši pregovarači bili vješti. Možda su bili vješti, možda su vještiji nego što mislimo jer su mislili kako će se puniti blagajna, što treba oporezovati. Znali su sasvim sigurno više mogućnosti nego moja malenkost što se može, što se ne može, ali su tako odlučivali u ime građana. Pa prema tome mislim da nije nemoguće, da je moguće samo ako postoji volja i da mi o svom statusu ipak trebamo odlučivati u Zagrebu. Jelušić. **Jelušić, Ivo (SDP)** Kolega Vukšić ja sam rekao da dakle kad se određuju stope PDV-a mora se voditi računa o dvije stvari, o standardu građana i interesu gospodarstva. Dakle, učiniti gospodarstvo konkurentnim višim ili većim stopama PDV-a, ne učiniti gospodarstvo konkurentnim, ali isto tako voditi računa o standardu građana pa sam naveo točno neke stvari koje vi namjerno niste čuli gdje je snižena stopa, a koje su svakodnevne potrebe građana. Od šećera, ulja, masti, vode, dječje hrane itd. To je ova Vlada snizila. Prema tome, ja o tome govorim. Što se tiče vjerskih objekata, namjerno ovaj puta nisam htio govoriti o onima koji su vodili pregovore pa reći zašto nisu nešto ispregovarali bolje ili ne. Zato što je to svršeno, gotovo, popraviti se ne da. Što je ispregovarano je ispregovarano, mora se ugraditi u sve naše zakone i oko toga više rasprava nema. Ja se s vama slažem da su se mnoge ili neke stvari mogle i bolje ispregovarati. Nismo bili na vlasti kad su vođeni pregovori, na vlasti je bio HDZ ali ne želim ih i ovaj puta kritizirati. Ispast će da samo stalno kritiziramo HDZ, oni su svoju kritiku doživjeli na izborima. Nadam se da je to i zbog lošeg načina rada. Ivan Milošević. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Pa kolega Jelušić mnogo puta ćete još čuti sljedeću rečenicu, a to je činjenica da 2011. HDZ-ova Vlada je imala drugi i treći kvartal gospodarski rast 0,6 i 0,8%. Upozoravali smo vas u ovoj sabornici da će dizanje PDV-a na 25% prije više od godinu dana djelovati prorecesijski i da će donijeti novi gubitak radnih mjesta. Sve to skupa se desilo. Međutim, ova Vlada se odlučila da na kratki rok spasi državni proračun ne vidjevši da će upravo urušavajući gospodarski rast i hrvatsko gospodarstvo u cjelini ugroziti i sam državni proračun. To se danas dešava. Nažalost, Hrvatska država nije industrijski visoko izvozna ekonomija, dao Bog da jest, ako to želimo postati trebat će godine i godine i vjerojatno više mandata truda i rada više vlada. A što se tiče onog što ste rekli da je milijardu kuna što se tiče PDV-a u turizmu zapravo dano u turistički sektor da li je to onda poruka ove Vlade da se u Hrvatskoj vrijedi isključivo koncentrirati na turističke djelatnosti, da domaći i strani poduzetnici zapravo uopće ne trebaju razmišljati razmišljati u što bi trebalo ulagati i o čemu bi trebalo razmišljati kada se u Hrvatskoj ulaže, pa mislim da ne. Dakle svjedočimo da su danas najneuspješnije zemlje EU nažalost one koje isključivo ovise o turizmu. Dakle da, svaka čast turizmu, turizam se pokazao kao perjanica i raste čak i u vrijeme krize. Ostaje otvoreno pitanje, da nije bilo Arapskog proljeća da li bi naš turistički sektor bio tako uspješan? Hvala Bogu da jest, mislim uspješan na stranu Arapsko proljeće. Ali sve svoje snage svaka mudra vlada mora usmjeriti usmjeriti na razvoj cjelokupnog gospodarstva, naše danas još uvijek ovisi o potrošnji, a industrija koju treba razvijati u koju treba ulagati najbolje svjedoči nažalost Gredelj koji je poslan u stečaj usred poslova i to izvoznih poslova koje je mogao raditi. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku odgovara Ivo Jelušić. Kolega Milošević nemamo vremena ne pada mi na pamet da sada ulazim u makroekonomske rasprave oko pozicije turizma u privredi, neke zemlje ili općenito u Europi ali samo jedna rečenica, mislim ne da ja branim turizam, a vi ga napadate. U krizi ljudi kada nemaju para prvo čega se odriču? Odriču se putovanja i turizma onoga bez čega može. A onoga bez čega ne može toga se ne može odreći pa zbog je pad turizma uvijek u krizi nije to stvar od jučer. Ali da se vratim oko gospodarskog rasta. Rekli ste da ste vi u dva kvartala imali rast gospodarski ne znam koliko ste rekli ali nebitno. Međutim kada čovjek ovo promatra ispada pa stvarno pa šteta što niste ostali na vlasti kada ste već započeli kada ste imali rast kada je sve dobro bilo. E kada bi to bilo tako. Dobro da niste počeli izvlačiti kako ste jedna dan imali rast pa sada naći par dana kada ste imali rast. Činjenica je sljedeća da od kada je kriza krenula od 2008.godine da Hrvatska ima ukupni pad BDP-a dakle ne rast nego pad da negdje 10 ako ne govorim točno 10,5%. Od tih 10,5% pada hrvatskoga 1,5 % se samo dogodio za vladavine SDP-a a sve ostalo za vrijeme vaše vladavine. Dakle od onog našeg pada koji je enorman 90% vi imate zasluga za taj pad. Toliko o vašem rastu. Treću i posljednju repliku iznosi kolega Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Jelušiću govorili ste o nekim apsurdnim situacijama, da nekada i smanjenje porezne stope odnosno PDV-a ne dovodi do smanjenja cijena. Nijedan zakon ne bi smio dovoditi do apsurdnih situacija, ali to se može izbjeći samo ako se zna što se želi postići kojom mjerom. Što se želi postići nekom mjerom kojom se tretira porezno jedan sektor ili jedno dobro ili jedna usluga drukčije od drugog, povoljnije od drugog sektora od druge usluge ili drugog subjekta. Kazali ste da potiče konkurentnost, upravo suprotno. Većina zakonskih odredaba poreznih do sada je poticala nekonkurentnost i ne često nego nikada dovela do smanjenja cijena. Ne postoji niti jedan slučaj kada se porezno rasteretio neki subjekt ili neki sektor ili neka djelatnost, a da je došlo do smanjena cijena. Nikad to hrvatski građanin nije osjetio pozitivno na sebi. Onda se postavlja pitanje zašto je to tako? Zato što je mnogo neracionalnosti. Primjerice jedna, uvjeti za odbitak pretporeza članak 60. Na pravo za odbitak pretporeza ima onaj tko ne plati i račun. Znači mora platiti porez onaj tko se zbog nenaplaćenog računa mora zaduživati i platiti u cijelosti porez, a onaj tko nije platio račune ulazne nijednom dobavljaču on ima pravo na odbitak tog PDV-a iz tog računa, samo da se unese odredba uvjeti za odbitak pretporeza u stavku f da se može odbiti ako je primjer račun izdan u skladu sa člankom 78.stavkom 1.ovog zakona iako je račun plaćen. Toliku bismo napravili ravnopravnost na tržištu i izbjegli sve poteškoće koje dolaze i po pitanju proračuna i poduzetništva. Da nema pravo na odbitak pretporeza onaj tko nije plati taj račun, a to nikako riješiti već godinama, a tu je ključ rješenja. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Mariću. I na ovu repliku odgovara Ivo Jelušić. Kolega Marić od početka primjene poreza na dodanu vrijednost '98.godine ovakvo je određenje s kakvim se vi ne slažete. I da ste vi vaša vladavina vlada HDZ-a uveli odmah u startu to nikad to nitko ne bi promijenio jer to je razumno rješenje. međutim danas kada su nam se naakumulirale silne nelikvidnost u kojem ste i vaša vlada dobro doprinijela teško je to sada odjednom za cijelo gospodarstvo za cijeli sustav promijeniti način obračuna PDV-a. to je moguće za male poduzetnike i zato sam to govorio da treba drugačije tretirati male poduzetnike. Ali tko vam je branio da u startu kada je uvođen PDV uvedete takav sustav, ne bi bilo nikakvih velikih lomova i bilo bi dobro. Dakle svoje grijehe sada nama predbacujete ali dobro da ste barem svjesni svojih grijeha. Zahvaljujem. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Stavove kluba HDZ-a približit će nam poštovana zastupnica Martina Dalić. Poštovani kolege. Pa evo zakon o kojem danas raspravljamo i to u drugom čitanju kao što su već mnogi prethodnici kazali predstavlja u najvećoj mjeri usklađivanje i u ovom dijelu sada i posljednje tehničko usklađivanje potrebno za članstvo u EU. Međutim iako se radi o opsežnom zakonu očigledno je da najviše prijepora i rasprave u ovoj sabornici ustvari izazivaju oni dijelovi zakona gdje to usklađivanje ostavlja slobodu samoj državi da odlučuje onako kako smatra potrebnim. Već je ovdje bilo govora o tome da li se je u pregovorima moglo, trebalo kao što je rekao kolega Jelušić, to je vrijeme prošlo, o njemu se može razgovarati i podijeliti i podijeliti još jednom razloge zašto je nešto ispregovarano na način na koji je. Međutim, svaka europska direktiva a posebno ova u segmentu poreza ostavlja državi članici dio odluka da ona o njima odlučuje sama i na način kako je primjereno njezinim individualnim gospodarskim okolnostima. Jedna od tih odluka je i pitanje broja i vidine stopa. Iako dakle direktiva o kojoj se radi preporuča da država koja primjenjuje PDV ima jednu stopu, da može imati više stopa i da ta najniža stopa ne može biti niža od 5%. Sve ostalo ostaje ustvari na odlučivanju same države. I upravo jedan od prvih i mislim i najvećih prijepora i za nas u Klubu HDZ-a vezano uz ovaj Prijedlog zakona jest način na koji su neke usluge i neki proizvodi razvrstani na niže porezne stope. Odnosno točnije radi se ustvari o pitanjima tretmana poreznim stopama, novina, medija. Ali ja bih ustvari rekla i u širem kontekstu, pitanje poreznog tretmana općenito tiskovina. Naime, onoga trenutka kada poreznik krene u razvrstavanje jednog generički identičnog područja u različite porezne stope onda se ustvari dešava upravo ono što u ovom zakonu vidimo. nesuvisli, oprostite na izrazu ali stvarno nesuvisli kriteriji koji se vezuju npr. uz broj riječi. Prema mom saznanju to nigdje ne postoji. Ali takvi kriteriji ustvari posljedica su želje poreznika, želje predlagača zakona da poreznim instrumentom nekome pogoduje nešto malo više a nekome malo manje. I ne radi se ustavi ovdje samo o pitanju medija koji izlaze na papiru i koji imaju statut medija i tekstove od najmanje 25 tisuća riječi u tome izdanju. Radi se ustvari o jednoj široj slici na koju bi vam željela željela skrenuti pozornost. Jer na stopi od 5% osim ovako predloženog tretmana dnevnih medija nalaze se npr. znanstveni časopisi. Ali se časopisi za kulturu i umjetnost nalaze na stopi od 10% zajedno sa drugim tiskovinama. Knjige su na stopi od 5% to je ako hoćemo iskreno i razumno pogledati prostor tiskanih medija, prostor očuvanja kulture, kulturne baštine, znanosti i svega onoga što u tržišnom svijetu ponekad se teško probija i teško opstaje opravdanje za ovakvo razlikovanje je teško naći. Zašto bi časopisi koji promiču kulturu i umjetnost bili više oporezovani od znanstvenih časopisa ili od dnevnih medija koji imaju u u jednom dnevnom tiskanom izdanju najmanje 25 tisuća riječi. Apsolutno je relevantno pitanje kako će to porezna uprava nadzirati pa se tome i veselimo. Ali ovo otkriva volju, želju i ambiciju predlagača zakona da ide točkasto, pojedinačno prema nekim pojedinačnim medijima ili nekim pojedinačnim dijelovima društvenog prostora onako kako vjerojatno predlagač zakona smatra potrebnim i kako je sukladno njegovom ideološkom okviru. A to mislim da u zakonu ne smije biti i da se zakonom ne smije raditi. I porez na dodanu vrijednost je ustvari oblik poreza koji nije pogodan za takva određenja. Naravno. Mnogo je ovdje bilo riječi o tome da je potrebno čuvati standard građana i jasno je, porez na dodanu vrijednost je porez koji po definiciji snose građani. I promjene u oporezivanju idu ili u teret ili na korist standarda tih građana. znate šta je poruka ovakvog određivanja poreznih stopa? Poruka je da je porez na dodanu vrijednost podignut na 25% zato da bi se onda moglo pojedinačno ići prema pojedinim industrijama i pojedinačno odlukom zakonodavca, odlukom porezne uprave, tim nekim industrijama ili njihovim dijelovima stavljati ih u povoljniji položaj. I to na teret građana. Jer oni snose osnovnu stopu. Izražena je ovdje želja i nada da bi porez na dodanu vrijednost mogao biti niži. Ne može biti niži i neće biti niža osnovna stopa poreza na dodanu vrijednost sve dok se kroz ove niže stope ovako svaki puta sa svakom promjenom zakona širi primjena nižih stopa. I to ide na teret hrvatskih građana i oni to moraju znati. Da bi dakle ovi mediji do 25, od 25 tisuća riječi, da bi sve ovo moglo biti na nižoj poreznoj stopi, osnovna porezna stopa jest 25. Naravno da se onda u ovome kontekstu sa pravom javljaju i hrvatski branitelji jer ulaskom u Europsku uniju ukida se i dio povlastica poreznih koje su uživali hrvatski branitelji. to ne znači da hrvatski branitelji trebaju ostati i bez tih prava. Ona se samo mogu realizirati kroz druge instrumente. A da li će se realizirati kroz druge instrumente pravo je i odluka naše države. I jasno je da hrvatski branitelji onda postavljaju pitanje a zbog čega se ne mogu zadržati njihova prava ako je moguće dati prava nekim drugima čiji je položaj u društvu sasvim drugačiji i njihovo ishodište sasvim drugačije nego hrvatskih branitelja. Konkretno instrument kojim se može osigurati da se zadrže prava hrvatskih branitelja koja su do sada bila realizirana kroz porezni sustav nalazi se naravno na rashodnoj strani. Kao što Hrvatska država snosi troškove nabave automobila i nekih drugih pomagala za HRVI-e 1. skupine moguće je i nitko nam ne brani da neka od postojećih prava koja su bila davana kroz poreze se i u vrijeme članstva realiziraju kroz same rashode, međutim takvog prijedloga nemamo. Imamo neke druge druge prijedloge koji su pretpostavljam sadašnjoj vlasti puno važniji. I konačno, druga bitna primjedba na ovaj zakon koju imamo tiče se naravno tretmana malih poduzetnika. Po sadašnjem uređenju obrtnici, odnosno obveznici poreza na dohodak imaju pravo plaćati PDV u trenutku naplate računa.

i posve je nejasno zbog čega se predlagač protivi i opire uvođenju u naš pravni sustav mogućnosti koje daje direktiva za sve male poduzetnike, posebno ako se predlagač hvali svojim uspjesima u naplati poreza. Ne postoji onda nikakav strah ako su uspjesi u naplati poreza tako dobri, ne postoji nikakav strah od toga da bi takva mjera koja je moguća, koja postoji u Europskoj uniji bila ovdje zloporabljena jer 2010. godine je također donijela direktivu koja kaže da u državama članicama je moguće omogućiti i uvesti plaćanje PDV-a po naplaćenim računima, naplaćenim računima, dakle u trenutku naplate računa, za sve male poduzetnike čiji je godišnji promet manji od 500 000 eura. Dakle, Unija je tu mjeru donijela kako bi poboljšala konkurentski položaj malih poduzetnika, svih. Pustimo da li su oni obveznici poreza na dohodak kao što mi imamo danas ili su moguće obveznici poreza na dobit. Ovo je ponovo primjer da Vlada nije voljna prenijeti u naše zakonodavstvo odredbe koje su važne za konkurentnost, a postoje u direktivama. Takav smo slučaj imali i u vrijeme kada smo raspravljali o industriji fondova, takav smo slučaj imali sjećate se kada smo raspravljali o Zakonu o trošarinama koji smo uspjeli svojim amandmanima ipak korigirati Vladu da se trošarine na električnu energiju primjenjuju po istoj stopi kao u Europskoj uniji, a ne po dvostruko većoj stopi i ponovo ovdje sada treći puta Vlada ne želi uključiti u zakon nešto što je direktivama moguće. Nije to dakle sve samo pitanje što je bilo, naše članstvo u Europskoj uniji je puno više pitanje toga što će biti, a odbijanje prihvaćanje i uključivanjem ovakve mogućnosti jednostavno se umanjuje konkurentnost Hrvatskih poduzetnika. I nije to samo pitanje likvidnosti i nelikvidnosti, to je općenito pitanje položaja malih poduzetnika na tržištu zato jer mali poduzetnik je uvijek taj koji je objektivno suočen s opasnošću da njegov položaj na tržištu, da njegov odnos u ugovoru bude nepovoljan jednostavno zato jer je malen i jednostavno zato jer je njega lakše staviti na stranu nego velikog poduzetnika. Nadam se da će predlagač odgovoriti zašto i zbog čega odbija omogućiti hrvatskim poduzetnicima nešto što imaju mali mali poduzetnici u drugim državama članicama Europske unije. Je, direktiva kaže može i baš zato što kaže može ostavlja mogućnost da to sama država odluči za sebe. Tako da usklađivanje i prilagodba sa Europskom unijom nije samo skup rigidnih i mehaničkih pravila, unutar tih rigidnih i mehaničkih pravila postoji mnogo instrumenata i postoji i sloboda naravno kao što i treba biti, da država određuje svoj porezni sustav i njegova pravila na način sukladan individualnim okolnostima pojedine zemlje. A rezultat upravo svega toga, rezultat upravo takve rekla bih i tvrdoglave politike vidljiv je u našoj svakodnevici, vidljiv je u gospodarskim pokazateljima, vidljiv je u stanju u našem društvu. Iako nisam nisam pobornik rasprave mi i vi, vi ili oni, nažalost kolega Jelušić svi ćemo biti jako sretni kada vaša Vlada ostvari rast u dva uzastopna kvartala. Bit ćemo jako sretni. Hvala lijepo. HDZ neće prihvatiti ovaj zakon. Uvažena kolegice Dalić, evo na samom kraju ste ustvrdili ono zapravo što ponavljamo često u Saboru, prilagođavanje i usklađivanje nije skup rigidnih pravila, znači nema imperativa u mnogim slučajevima, mada mi želimo predočiti hrvatskoj javnosti da sve što Vlada poduzima tako mora biti jer je tako rečeno u Bruxellesu. Govorili ste o tretmanu tiskovina, o nesuvislim kako ste vi rekli kriterijima. Jedan od kriterija je broj riječi koje isto tako ne znam ne znam da postoji negdje u Europi da se mjeri brojem riječi nešto što bi se trebalo oporezovati višom stopom, a nešto manjom stopom. prije rekao koji su kadri s više od 25000 riječi ispisati laži, izmisliti, zažutiti, izmisliti intervjue a da ta tiskovina ima ukupno 50000 riječi, 100000 riječi i da bude oporezovana nižom stopom. Prema tome, rekli ste da je ovo pravilo koje nadam se će biti odbačeno posljedica želje poreznika da se pogoduje određenim nakladnicima. Ja mislim da je to posljedica ako smatrate poreznikom državu, odnosno Vladu, da je to posljedica želje određenih političkih krugova da se oporezuje nešto što njima nije sklono. Hvala lijepa. Pa da istina sve što ste vi kolega Vukušić nabrojili ja sam manje-više rekla. Ono što možda nisam rekla, a u stvari odgovor je na vašu repliku jest da zdrav razum jasno pokazuje da ovakvo razvrstavanje tiskovina i časopisa i tjednika kroz dvije porezne stope na temelju arbitrarnih kriterija je besmisleno. Sve to mora biti na jednoj stopi da li je ona pet, da li je ona 10, HDZ će sukladno tome predložiti amandman. A ako se ovdje radi o poticanju i kulture i tiska i komunikacija i javnog govora onda je sasvim jasno da bi to trebala biti stopa od 5%. Hvala lijepo. **Jelušić, Ivo (SDP)** Kolegice Dalić, rekli ste da ćete vi iz HDZ-a biti sretni kad budu dva kvartala pozitivna. Vjerujem vam to, kao što vi meni vjerujete da sam razočaran što u vašoj zadnjoj vladavini, vašem četverogodišnjem mandatu, zadnje četiri godine vašeg mandata smo imali pad od 9%. Ne govorim ja to zato što sam protiv vas, nego što mi je žao što je Hrvatska u takvom stanju i što ste je u takvom stanju predali nama. Mi sad kad bi imali 2% rasta, e dao Bog, treba nam pet godina da anuliramo taj pad koji ste vi stvorili u zadnjem mandatu, pet godina, pet godina po dva posto. Prema tome, takvo stanje ste ostavili, prema tome ja samo hoću da se stvari kažu jasno i glasno. Što se tiče se tiče porasta PDV-a rekli ste otprilike ovako. Da smo povećali PDV za dva postotna poena građanima kako bi mogli pogodovati nekom dijelu, određenom dijelu gospodarstva i industrije. Ja razumijem kad u ime kluba HDZ-a se govori o pogodovanju, jer izgleda da vi jedino razumijete da vlast za to služi da bi se nekome pogodovalo. Mi nikome ne pogodujemo i upravo smo napravili ovo. Dakle, svima smo, povećali smo stopu PDV-a za dva postotna poena, ali smo svima, svima doslovce svima u gospodarstvu snizili stopu doprinosa za zdravstvo za 2%. Ne nekima, nego svima. I otprilike efekat u proračunu je isti. Da nismo povećavali poreznu stopu PDV-a, a ostavili stari porezni doprinos isto bi novaca bilo u proračunu. Nismo bili politikanti, dakle nismo podilazili građanima nego smo rekli hajmo razvijati gospodarstvo, opteretiti građane ali ne sve isto. One koji imaju veće plaće i više troše oni će više PDV-a platiti, one koji imaju manje, manje PDV-a plate. I još jedna stvar. Oni koji imaju manje plaće njima smo snizili porez na dohodak za dva postotna poena. Dakle, njima smo anulirali ovaj gubitak koji će izgubiti zbog povećanja PDV i tom dijelu povećanja cijena. Njima se ništa nije promijenilo. Ali onima koji imaju veće plaće, nama koji imamo veće plaće jesmo povećali trošak i to je socijalno, pravedno i u redu i zato smo socijaldemokrati. Na repliku odgovara poštovana kolegica Martina Dalić. **Dalić, Martina (HDZ)** Gledajte kolega Jelušić, vi odnosno Vlada predvođena Socijaldemokratskom partijom raspolaže svim instrumentima ekonomske politike već godinu i pol dana. Prema tome, ja vam želim da te instrumente ekonomske politike koristite na način da stope godišnjeg rasta budu 5 i više posto. Nitko vam to ne brani. Jedini je maleni problem što instrumente ekonomske politike koristite na način da se ekonomija nalazi kontinuirano u minusu i ne vidi se kraja. A što se tiče većih ili manjih plaća i tko koliko snosi PDV-a. Morate znati da je obilježje PDV-a takvo da sve ovo što ste sada stavili na nižu stopu da od toga, koristi od toga uživaju i oni koji su siromašni, ali i oni koji imaju najveće plaće. Jer se to tko ima kakvu plaću ne gleda u dućanu. Prema tome, ja vam i dalje želim da instrumente ekonomske politike koristite tako da dođete do barem dva uzastopna kvartala rasta, a sve ono što se u ovoj sabornici zbiva i sva ova rasprava koja ide već godinu i pol dana vam kontinuirano kazujete ne radite dobro, ne upravljate dobro tim instrumentima i rezultat je zato kontinuirani minus. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad ćemo čuti repliku poštovane kolegice Sunčane Glavak. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Dalić, osvrnut ću se samo na onaj dio vašeg izlaganja gdje ste spominjali medije. Nešto oko toga rekao je kolega Vukšić. Dakle, o tome smo raspravljali i na saborskom Odboru za medije pitajući se zapravo i ne dovodeći u pitanje odluku da se nekome od nakladnika smanji ili da ima povlaštenu stopu PDV-a. Međutim, problematizirali smo u tom trenutku jednu drugu činjenicu, a to je da u Hrvatskoj postoje lokalni tjednici koji posluju sukladno Zakonu o medijima, koji sukladno Zakonu o medijima jedini izvještavaju o onome što se događa na lokalnoj razini dok nacionalni mediji vrlo rijetko to čine. Mogu uzeti primjer treće izborne jedinice primjerice Varaždina, Međimurja, ako hoćete Krapinsko-zagorske županije, dakle, zašto i ti nakladnici nisu mogli dobiti smanjenu stopu PDV-a. Podsjetit ću jednako tako da ovi nakladnici koji su sada to dobili već su imali manju stopu PDV-a i prijašnjih godina, međutim zbog toga nisu pojeftinile novine, zbog toga nije zaposleno više novinara, zbog toga oni nisu dobili bolje uvjete za rad. Jednako tako pitam što je sa HINA-om? HINA iz državnog proračuna izravno dobiva 21 milijun kuna, HINA ima najveću stopu PDV-a i možemo se samo zapitati pa tko je tu lud? Zašto agencija koju izravno država financira iz proračuna ne može ući u kategoriju manje stope PDV-a? I jednako tako pitam što je sa 150 radijskih i tv postaja koje dobivaju 0,3% iz pristojbe HRT-a dakle nas poreznih obveznika? Zašto se njima ne smanji i zašto se ne omogući i tim ljudima, a to su mali poduzetnici ako hoćete, da oni mogu na tržištu normalno funkcionirati? Dakle, to su pitanja koja si postavljaju nakladnici, koji nikako ne mogu doprijeti do javnosti i koji se s pravom pitaju isplati li se njima uopće uopće raditi u ovoj zemlji i hoćemo li osim 500-njak novinara imati još više nezaposlenih novinara u Hrvatskoj? Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Da čujemo i odgovore na ova pitanja. Martina Dalić. **Dalić, odgovore na sva ta pitanja nije moguće dati. Međutim, upravo onaj tko uređuje porezne zakone bi trebao znati da u ekonomiji i u gospodarskom prostoru na koje se taj porezni zakon odnosi postoji mnoštvo između ostalog i ovakvih subjekata koje vi spominjete, postoji mnoštvo koje poreznik u datom trenutku ne može sve vidjeti, znati i prepoznati. Ali on se zbog toga time ne treba niti opterećivati, to i nije njegov posao. Njegov je posao odrediti pravedne, pravilne i efikasne uvjete oporezivanja koji će se na jednak način primjenjivati na sve te sudionike konkretno u ovom slučaju u medijskom prostoru. Kada to poreznik ne čini nego pokušava misliti da je svevideći, sveznajući i svepametan onda nastaju ovakve ovakve anomalije kakve su trenutno u ovome prijedlogu zakona. To je tako, to je iskustvo porezne teorije. Ne zato što bih ja to sada ovdje izmislila ili rekla nego je to jedno od temeljnih pravila načina vođenja porezne politike. Jer jedino što je unaprijed sigurno jest da poreznik ne može poznavati sve detalje ekonomskog života, a da je vrlo velika vjerojatnost gotovo sigurno da će pogriješiti ukoliko krene u ovakvo administrativno razvrstavanje bez obzira koliko to godilo njegovom egu i osjećaju važnosti. Sad ćemo čuti repliku kolege Gorana Marića. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice Dalić kad se govori o različitom poreznom tretmanu onda moramo imati na umu da je kriterij najvažniji čimbenik u tom različitom tretmanu, a kriterij mora biti utemeljen na općem dobru i društvenoj korisnosti. A kad je u pitanju opće dobro i društvena korisnost onda je uvijek važnija kvaliteta od kvantiteta. A ovdje je glavno mjerilo za razliku poreznog opterećenja u dnevnim novinama kvantiteta, broj napisanih riječi. To je zapravo neprihvatljivo i postoji opasnost da od različitog poreznog tretmana prijeđemo u diskriminaciju na vrlo lagan način. Međutim, meni nije uopće jasno ako je dnevni list onda bi dnevni list trebao biti okosnica razlike u odnosu na mjesečnik, na tjednik, a unutar dnevnog lista zašto nije podjela na broj zaposlenih, na visinu prosječne plaće, na broj prodanih primjeraka, a ne na broj napisanih riječi. Ma tko je taj um, volio bih znati, tko je izmislio tu graničnu i magičnu brojku od 25 tisuća riječi? Ako se radi o mlađoj osobi predložio bih ga odmah za znanstvenog novaka, a ako se radi o osobi srednje dobi predložio bih odmah da dobije nagradu za doprinos za znanost, a ako se radi o nekome tko je u poodmakloj dobi njemu doista treba dodijeliti orden, nagradu za životno djelo. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku odgovara poštovana Martina Dalić. Pa evo jedna, u pravu ste kolega Marić, pitanje kriterija je ovdje naravno iznimno važno pitanje. E sada pretpostavimo da će ova odredba ovako kako je napisana biti usvojena s obzirom da predlagač ima većinu. E sada, zamislimo kako ide taj život, što se zbiva s tim urednikom kojem glavna funkcija cilja sada postaje brojanje broja riječi u konkretnom dnevnom izdanju. Dakle, on više nije usmjeren na svoj glavni cilj informiranja javnosti, daj Bože objektivno, širenje informacija o javnom interesu ili eto to su barem neke stvari kako ja zamišljam što bi trebao biti zadatak urednika dnevnog tiska, ne, on je fokusiran na brojenje riječi. Štoviše, pretpostavljam da prije nego što te novine idu u tisak taj nekakav elektronički medij, nekakav cd, nekakav e-mail putuje u Poreznu upravu koja onda također broji riječi jer velika je odgovornost na uredniku s obzirom ako promaši kriterij broja riječi ta će se tiskovina valjda taj dan naći na stopi od 10%. Pa ja ne vidim drugo ako se primjenjuje zakon! Besmisleno i smiješno! Ali to je logična posljedica ove odredbe. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kada su neke druge kolege govorili u ime kluba, a nisu toliko financijski potkovani nisam želio uzeti zapravo iskoristiti pravo za repliku, ali budući da je gospođa Dalić govorila u ime kluba HDZ-a a ponajviše rasprave evo i u ovim replikama se zapravo povelo oko dakle tog PDV-a na dnevne novine i to one dnevne novine koje imaju imaju sadržaj za razliku od onih koje nemaju. Čisto da kažem nekoliko riječi gospođo Dalić i vi ste svjesni da se radi o minornom prihodu za državni proračuna, dakle najizdašnijem prihodu poreza na dodanu vrijednost koji se broji preko 50 milijardi. Ovdje se radi o nekoliko milijuna a to je kada bi u promilima govorili onda bi se govorili o iza zareza još 2, 3 nule pa kako to dalje ide. Vi ste u svojoj raspravi ustvrdili da je zbog tog puštanja i da je SDP dignuo PDV dignuo PDV a o tome vam je dobro odgovorio gospodin Jelušić, digao PDV da bi mogao pogodovati nekim poduzetnicima. To naprosto nije istina i dajte da razbijemo tu tezu kada to očigledno najviše zanima javnost. Dakle ovdje se radi o dnevnim novinama koji izdaju određene izdavačke kuće ali one izdaju i ove druge časopise, tjednike itd. Jedne od njih izdaju i ovaj drugi dnevni list koji će biti pogođen ovim zakonom i platiti porez 10% tj. ostat će mu porez isti. Ovo rješenje je pronađeno i zato je nezgodna situacija kolegama iz Ministarstva financija da praktički brane tu situaciju, pronađena je u suradnji sa Ministarstvom kulture. Ministarstvo kulture je predložilo takav prijedlog, vjerojatno se on operativno može i provesti i vidjet ćemo što on nosi. Ja vjerujem da ćete se vi složiti sa mnom da je stanje informiranja dnevnih novina i kvalitete danas vrlo, vrlo loše i da je ovo pokušaj da se stvari riješe. Kažem ne pogodovanjem, pogodovanjem bi bilo neka sasvim druga priča oko ovog neplaćanja poreza oko interne nelikvidnosti koja je dovela zemlju u ovu situaciju i razlog da je vrlo teško izvlačimo iz krize. Hvala vam I posljednji odgovor na posljednju repliku Martina Dalić. **Dalić, Martina (HDZ)** Hvala lijepo. Pa ja se s vama slažem da ovdje bit ove rasprave nije uopće financijski učinak. Financijski učinak jest važan, ali mi ovdje raspravljamo o principima, raspravljamo o kriterijima i načinima na koji se može primjenjivati porez na dodanu vrijednost. Digli ste branu, ako se mediji mogu oporezivati razlikovanjem broja riječi, oprostite zašto onda ne bi bila različita stopa za mlijeko s obzirom na količinu masti u mlijeku što je objektivniji kriterij lakše utvrdiv nego broj riječi. Apsurdno, ali otvara takva pitanja i niz drugih. A da li se ovime pogoduje ili ne, ja mogu reći sljedeće, kada se u onoga dana kada se snizi porezna stopa onome za koga se porezna stopa snizi to za njega ima pozitivan likvidonosni učinak. Umjesto 10 milijuna kuna koje mu je možda u razdoblju prije toga bila potrebna za ispunjavanje obveze poreza na dodanu vrijednost sada će mu biti potrebno dvostruko manje. dakle htjeli ili ne htjeli stavili ste ga jednokratno, slažem se, u bolji poslovni položaj u odnosu na one druge. šta god bilo da bilo i to nas vraća na onu prvu raspravu o rastu i općem gospodarskom stanju, mediji i ukupna ta industrija kao i mnoge druge nalaze se u teškom stanju radi opće ekonomske situacije. I neće se njihov položaj poboljšati sve dok stanje u gospodarstvu generalno ne bude bolje pa će ljudi moći kupovati između ostalog i više novina itd. i to nas vraća na ukupne Nastavljamo raspravu po klubovima pa pozivam poštovanog kolegu Srđana Gjurkovića da nas upozna sa stajalištima HNS-a. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani zamjeniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Ja u ime klub HNS-a mogu reći da ćemo podržati ovaj Konačni prijedlog Zakona o porezu na dodanu vrijednost. A ono što me je zaista iznenadilo ali ugodno, a to je rasprava o ovome drugom čitanju u kojem se većina rasprava do sada odnosila na tretman tiskovina i medija odnosno poreze koji su vezani za tiskovine i medije. Naravno mogu u ime kluba reći da određene primjedbe imaju temelje elemenata ali zato u drugom čitanju postoje amandmani, uvidjeli smo da nakon i prvog čitanja i amandmani i prijedlozi i primjedbe su u znatnoj mjeri usvojene kao što se inače usvajaju u mandatu ove Vlade koliko god govorili da se neki amandmani odnosno primjedbe posebno opozicije ne usvajaju. A to znači kada su samo primjedbe najveće vezane za tiskovine što sam rekao da je otvoreno za raspravljati i imati primjedbe sa amandmanima koliko znam i kolega Beus nešto po tom pitanju priprema, ali ono što je suština ovoga zakona da je ovaj zakon dobar. I slažem se isto tako da ovaj zakon ne samo tehnički dovodi usklađenje sa pravnom stečevinom odnosno direktivama EU nego on zaista i otvara prostor koji mi zovemo i stalno o njemu govorimo konkurentnost našeg gospodarstva. Da li je taj prostor dovoljan? Nije i nikad ne može biti dovoljan jel konkurentnost gospodarstva je nešto što je iznimno dinamično i što je danas konkurentno sutra već nije jer posebno na europskom tržištu gospodarstvo ima svoje dinamike a i druge zemlje i države rade svoje propise kojim osiguravaju svom gospodarstvu u okviru direktiva mogućnost da budu konkurentnije posebno kod izvoza. S obzirom da turizam u Hrvatskoj definitivno je izvoz i sve usluge koje su turističke jasno je da je ova Vlada po tom pitanju postavila i kriterije i kada se govori i strategiji i strateški se odnosi prema turizmu da mu osigura konkurentnost na europskom ali i na svjetskom tržištu. I to je ono što je ključno za ovaj zakon. Naravno da samo govoreći o Zakonu o porezu na dodanu vrijednost pa onda, slažem se raspravljajući i o samom pitanju kada se Da li se on plaća po izdanom računu, odnosno u valuti 30 dana ili da li se plaća po naplaćenom računu je jedno pitanje koje ćemo vjerojatno riješiti u onom trenutku kada riješimo nelikvidnost u Hrvatskoj. Zato i postoji Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji je preduvjet u biti da bi mi imali situaciju u kojoj se svaki račun plaća uredno u valuti 30 dana odnosno maksimalno 60. I to je ono šta mi sada kao ova koalicija, ova Vlada transformiramo društvo, odnosno gospodarstvo, odnosno onaj dio koji je vezan za direktna plaćanja. I to ne ide preko noći. U ovom trenutku i sami znati da su u tijeku predstečajne nagodbe, da su desetke milijardi što državnih, što gospodarskih kuna u rješavanju u prolongiranju ili otpisivanju kako bi se spasilo gospodarstvo, naglašavam spasio privatni sektor. I to je ono šta ova Vlada radi za konkurentnost koja je zajedno sa Prijedlogom zakona o porezu na dodatnu vrijednost, koju moram reći zaista još jedanput ponoviti da sam iznenađen da se samo po pitanju tiskovina i medija raspravlja. Jer to u biti pokazuje da ovaj zakon u ovim trenucima, u ovim uvjetima dobar. Nikada ne može biti savršen i neće biti savršen jer uvijek može biti, ali dobar da ovo nije samo tehničko usklađenje. A treba podsjetiti još jednom da smo i u registar obveznika poreza na dodatnu vrijednost upis u prag podigli na 230 tisuća kuna. A za sve one kada govorimo o malim poduzetnicima čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući i PDV u prethodnoj kalendarskoj godini manja od 800 tisuća kuna, obračunsko razdoblje od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju. Znači napravljeni su iskoraci i značajni u tom segmentu. Koliko ova Vlada vodi računa o konkurentnosti, koliko se vodi računa o poruci i gospodarstvu i osiguranju gospodarstva imamo, prije neki dan smo čitali, ono što smo donijeli odluku da je uvedena stopa od 5% na plovila za sport i razonodu koja se stavljaju u carinski postupak

kuna u proračunu. Ali ono što je ključno osiguralo se svima onima koji su vezani za taj nautički turizam, za ta plovila, za servise, za sve te usluge da dobiju dodatne da se novi ljudi mogu zapošljavati. Dakle, to su bitne stavke ne samo poreza na dodanu vrijednost nego ove politike porezne koje opet naglašavam ona je dobra, nije savršena, ali u svakom slučaju radi na fiskalnoj konsolidaciji i proračuna, urednom plaćanju obaveza prema državi. Ne zaboravimo koliko je radnika a to je u obrtima i poduzetnicima bilo negdje oko 60 tisuća, prošle godine, koje nisu primali plaće ili se im nisu ni plaćali doprinose nije postojala obaveza. Sve je to dio sustava, neću reći poreza na dodanu vrijednost ali porezne politike. Mi možemo raspravljati o ekonomskoj politici i ekonomskoj teoriji a znate da često znanost voli i radi na temelju određenih procjena proračuna, pokušaja i promašaja. Porezna politika se ne može temeljiti na takvim stvarima, ona se radi na simulacijama, na iskustvu i na znanju i ona nema mogućnost i nema niti smije imati način pokušaja i promašaja. Ona ima, mora imati strategiju i promišljenu politiku. Ova Vlada radi strateški sa promišljenom politikom a jedan od takvih zakona je i ovaj poreza na dodanu vrijednost. Zahvaljujem. Time smo završili raspravu po klubovima, pa prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se prijavio uvaženi kolega Josip Kregar. Poštovane dame i gospodo, sigurno je da nije lako biti poreznik u vremenima krize kada ima sve manje a treba uzimati da bi se omogućilo funkcioniranje države i društva. To je moguće i uspijevate u tome. Samo ako imate jaku vjerodostojnost i ako ste dosljedni u svojoj politici. PDV je jedan snažan instrument porezne politike. Najjači po izdašnosti poreza od svih. On je isto tako i jedan snažan instrument ekonomske i socijalne politike. Zbog toga sljedeći onu raspravu koja se ovdje odvijala, ja zapravo želim podsjetiti da je on korišten upravo zato da bi se pomoglo onim slojevima društva koje imaju najmanje. Tako da PDV na izvjesne prehrambene proizvode i slično zapravo je smanjen do minimuma. Snažan poticaj u tome da PDV bude jedan instrument ekonomske politike izaziva naravno i želju mnogih skupina, interesnih grupacija u Hrvatskoj da se na njih primjene izuzeci. Zbog toga svaki izuzetak mora biti izrazito dobro argumentiran da bi se zadržala vjerodostojnost i povjerenje. Ja ću se, pa i zbog toga što je rasprava išla u tom smislu zadržati samo na pitanju snižavanja porezne stope za tiskovine. Mi smo već imali u prošlosti pred nekoliko godina isti takav slučaj. Sa minimalnim negativnim ili lošim čak efektom. Ovog puta čini mi se da je situacija ponešto drukčija i da će efekt biti bolji. Sredstva javnog informiranja nužan su sastojak demokracije i bez njih se ona ne može zamisliti. Poticanje koje ovdje se predlaže rezultat je opće krize koja postoji. Tiraže padaju, gledanost pada, oglasni prihodi padaju. Prema tome, te djelatnosti nalaze se posebno ugroženim, budući da su važne, budući da trebaju da bi se izrazila mišljenja ljudi, budući da bi se formiralo mišljenje ljudi, budući da bi se znalo o čemu se odlučuje, tada mislim da je politika poticanja dobra politika. Ja naravno na umu imam to da se izvjesna korekcija ostvari kroz druge mehanizme, poticanje pluralizma mišljenja, zato postoji posebni fond kojim se potiču sredstva javnog informiranja, ali ovdje u globalu mislim da je i namjera i način na koji se to pokušava provesti koristan i dobar. Jedna međutim kritika je u ovom smislu izrečena u Saboru od više govornika. Mislim da bi trebalo razmišljati o tome da se izmijeni u članku 38. stavku čini mi se 2. točka g) formulacija koja zapravo može biti tehnički problematična u izvedbi, a može stvoriti izvjestan dojam nejednakosti medija na medijskom tržištu. Brojanje riječi nije dobar način zbog toga što on uvijek može bit samo naknadan, inače je cenzura ako je prethodan. A onda se otvara pitanje da li imamo jednakost poslovanja na tržištu, zahtjev za ustavno-sudskom zaštitom i slično koji je po svojim konsekvencama nepredvidiv. Ja ću uložiti amandman i predlažem da se taj kriterij brojanja riječi ukloni. Ali bih htio istaknuti nešto što u tom stavku predstavlja izvjestan napredak, izražava želju novinara, izražava želju onih koji od ovoga ustupka ili poticaja možda ne bi inače imali nikakve koristi, a to je formulacija u kojoj se kaže da novinski nakladnik mora imati statut medija. Takvo određenje postoji i u drugim zakonima, ali do sada nije bilo mehanizma koji nakladnike prisiljava na to. Ovim i ovom odredbom mi imamo instrument koji nakladnike navodi ili im sugerira da se ponašaju kako zakon od njih traži tj. da imaju status medija. Dozvolite malo patetike, bez medijskih sloboda rekao sam nema demokracije, ali pitanje to nije samo demokracije nego i jedinstvenog jedinstva statusa i tretmana tiskovina na tržištu. Tiskovine se prodaju, zbog toga ne možemo imati različite kriterije. Suprotno, slažem se s onima koji su rekli da, nisu više u dvorani, da treba poticati male, regionalne i lokalne časopise. Doista, jer oni ne samo da predstavljaju neku vrstu garancije da će na lokalnoj razini biti razmijenjene informacije nego predstavljaju neku vrstu škole ne samo za novinare nego i za građanstvo. Naravno, može se reći i suprotno, npr. jedan ozbiljni prigovor bi bio činjenica nejasnog vlasništva medija, osobito na lokalnoj razini. Mogući prigovor bio bi i to da nema smisla snižavati PDV za one tiskovine koje zapravo po svom sadržaju se tiču ili potiču mržnju, pornografiju ili slično. No ne bi bilo dobro da zbog takvih prigovora promašimo ili ne uzmemo u obzir glavnu intenciju koju zakonodavac ima, a to je da se potakne demokratska rasprava u društvu, da se medijima da izvjesna porezna sigurnost i bolji položaj. Ukupno gledavši, meni se čini da su vlade, osobito ova Vlada dobro iskoristile PDV kao mogućnost da se potaknu ekonomski procesi i zaštite standard i solidarnosti u društvu, zaštite najslabije plaćene plaćene ili po prihodima najslabije društvene slojeve. Zbog toga uz ovaj amandman koji predlažem svakako mislim da zakon treba usvojiti. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Repliku ima Branko Vukšić. Uvaženi kolega Kregar, ja sam podnio isto amandman na članke koje ste spominjali. Nadam se da će zakonodavac uvažiti naše sugestije. Uglavnom svi govornici koji su dosad govorili zalagali su se za isto, znači protiv su različitih, nejednakih kriterija. Brojanje riječi kao što ste rekli sasvim sigurno nije dobar kriterij ja kažem da jest to jedan oblik pokušaja cenzure, zapravo jedan oblik pokušaja eliminiranja jednih novina, a znamo da postoje samo jedne novine koje su toga tipa, a sad je netko rekao možda nije namjera, mislim da je netko iz kluba vašega rekao, nije namjera jer taj nakladnik ima i druge novine. Te novine "24 sata" su u pitanju, imaju višu nakladu od svih ovih novina kad se zbroje skupa. Prema tome, jest klanovska borba oko tog. Slažem se u potpunosti i dao sam amandman časopisi za kulturu i umjetnost moraju isto tako biti oporezovani za stopom od 5%. Mislim da je stvarno nerazumljivo zbog čega časopisi za kulturu i umjetnost, to su krhke biljke, možemo biti sretni da uopće postoje i moramo im omogućiti najnižu stopu kako bi i to malo časopisa ostalo i kako bi to malo publike imalo prilike pročitati ono čemu teži u svom životu. Statut medija. Sasvim sigurno da mediji, odnosno zaposleni u medijima moraju imati zaštitu, a može i zaštititi statut ali treba dati rok od 3 ili 6 mjeseci kako bi se taj statut izradio i kako bi mogao štititi zaposlene novinare. Kregar. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Poštovani kolega, budući da se u većini slažemo dozvolite da istaknem neke sitne razlike. Prije svega, malo je upalo u oči da se raspravlja o jednoj odredbi jednog članka, a ne o cjelini zakona. To je doista onda zapravo kompliment predlagaču da je u cjelini napravio dobar prijedlog, ali da u nekom detalju nije uspio pogoditi sve ono što može. U svom izlaganju nisam spomenuo i tu odredbu kojom se predviđa da će ministar svojim pravilnikom urediti tehničke elemente provedbe. Vrlo teško. Mislim da će se postići smisao zakona ako se ne definiraju zakonom kriteriji tako da pravilnik bez obzira što će biti operativni akt ne bi im mogao zamijeniti zakon u tom pogledu. Što se tiče pak statuta novinari u svojim zahtjevima su ukazali na to da su statuti trebali biti doneseni, usvojeni davno prije zato spominjanje bilo kojeg roka ja mislim sada je već malo zakašnjelo. A ovaj zakon prisiljava sve izdavače nakladnike da statut usvoje u dogovoru sa svojim uposlenicima. Hvala lijepa. Poštovani kolega Kregar, rekli ste da bez medijskih sloboda nema naravno ni prave demokracije. Apsolutno se slažem i otvorili ste, nemamo sada dovoljno vremena u replikama, za tu raspravu, otvorili ste zapravo jedno jako važno, zanimljivo ali važno i rekla bih kad se govori o slobodi medija pitanje svih pitanja, a to je vlasništvo medija. Vjerujem da se sjećate da sam kao predsjednica Vlade tražila da se sazove o tom pitanju vlasništva u medijima sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost. Nakon toga se zapravo nije dogodilo ništa. Dakle, ja sam inicirala da otvorimo raspravu o stvarnom vlasništvu hrvatskim medijima, dakako na temelju nekih indicija koje sam imala. I čini mi se da danas to pitanje vlasništva hrvatskih medija ne zanima gotovo nikoga. Mi danas ovdje raspravljamo o PDV-u. Međutim, ponavljam pitanje svih pitanja kad govorimo o slobodama novinara, urednika, novinara prije svega onda naravno moramo znati tko je vlasnik do u detalja svakog pojedinog medija. I s pravom ste konstatirali sjećajući se snižavanja PDV-a u nekim prošlim vremenima također prije svega na novine. Efekt je bio zapravo nikakav. Dakle, niti je smanjena cijena novina, a to treba biti glavna intencija da ljudi kupuju novine, da čitaju novine. Niti su se dogodili neki drugi pomaci. Tako da, apeliram da pokušamo jednog dana otvoriti i to pitanje i tu raspravu ovdje u Hrvatskome saboru tko u konačnici ima svaki, pa i najmanji postotak u hrvatskim medijima i tko zapravo na neki način ili na svaki način vrlo često upravlja i političkim procesima. Kregar. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Zahvaljujem se što ste u replici omogućili da neka pitanja naglasimo ponovo, a dva su takva. Prije svega, naravno radi se o za proračun dosta sitnom iznosu koji se mjeri promilima. Ali se ovdje radi i o radnim mjestima i o sudbinama ljudi zaposlenih u novinskim kućama. Ne bi bilo dobro kako se ranije desilo da ovakva jedna mjera zapravo urodi povećanjem profita i otpuštanjem novinara. to je nešto gdje mislim da se sasvim slažemo. Slažemo se i u činjenici da je uvijek važno, da je zapravo najvažnije pitanje pitanje vlasništva nad medijima. O tome postoje u sadašnjem svijetu mnogi načini da se ono prikrije i mnogi načini da zapravo mi nikada ne saznamo tko je onaj tko ima presudni i odlučujući utjecaj na medije. Međutim, još jednu stvar vaše pitanje otvara, a to je da je sada sve više vlasništvo medija u rukama stranaca, u rukama kompanija za koje ne znamo kako i u čijem interesu posluju. Zbog toga je tim važnije da osiguramo nezavisnost i objektivnost medija. Hvala. Nastavljamo raspravu. Na redu je kolega Ivan Domagoj Milošević. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice, uvaženi zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pa krenimo redom. Na žalost prvi kvartal 2013. godine svjedočimo padu gospodarskog rasta od 1,5%. Nakon što je taj pad u prvom kvartalu 2013. bio 1,3%. žalost, na žalost naglašavam jamči da ni 2013. godine hrvatsko gospodarstvo neće vidjet rasta, a to znači da ne možemo sanjat o smanjenju, niti sanjat o smanjenju nezaposlenosti. E sad to također znači da će Hrvatska uz Grčku koja je zemlja tehnički u bankrotu biti jedina zemlja koja petu godinu neće imati gospodarski rast u EU, petu godinu za redom. Često me pitaju, mislim da svatko od nas se treba pitati pa zašto je tomu tako. Zašto je Hrvatska uz Grčku, neću uopće radit usporedbe jer se ne može uspoređivat koliko je hrvatska pozicija neusporedivo bolja i sigurnija nego što je to Grčke ne može ostvariti gospodarski rast. Pa ja osobno nakon što evo dvije i pol godine ima da sam ušao u politiku iz gospodarstva moram vam reći da vam gotovo jamčim da je odgovor na to vrlo jednostavan, a to je da zapravo hrvatska javna administracija na svim razinama nije iskren, otvoren Hrvatska javna administracija na svim razinama ne razumije o čemu ovisi gospodarski rast, pa na kraju dana indirektno i plaće i plaće u javnom sektoru i dok god se ne ostvari na svim razinama javne administracije, ovdje ne govorim samo o Vladi ali primarno o Vladi jer Vlada u centraliziranoj Hrvatskoj ima ultimativne alate za podršku privatnom sektoru nećemo moći ostvariti gospodarski rast osim po inerciji ili kao što je premijer nedugo rekao a to je da mi zapravo isključivo ovisimo o stanju u talijanskoj ekonomiji. Mi u 21. stoljeću na pragu ulaska u EU uopće ne trebamo i ne smijemo ovisiti o stanju u talijanskoj ekonomiji. E sad na žalost ta podrška ili ne podrška javne administracije vam ide do te razine da se hrvatski poduzetnici moraju obraćati stranim veleposlanicima, na stranim tržištima ne bi li dobili podršku za izvozne poslove umjesto da se obraćaju hrvatskim veleposlanicima. Znam pouzdano i konkretno postoje hrvatski veleposlanici koji otvoreno kažu pa nije to naš posao vi ste privatna tvrtka. Pa čije su to privatne tvrtke koje pokušavaju na stranim tržištima ostvarivati novi prihod i za hrvatsku industriju na jedini način osigurati gospodarski rast? Ja sam imao tu sreću ili čast 2011. sudjelovati u Hrvatskoj vladi kao potpredsjednik Vlade, vjerujte mi nije bilo sastanka sa nekim veleposlanikom bilo koje države svijeta ili nekim dužnosnikom strane države, a da tema nisu bili konkretni projekti i konkretne tvrtke, privatne naravno tvrtke, iz tih država. E sad, vratimo se na Zakon o PDV-u. Godinu dana otprilike, možda i duže, teče rasprava u Hrvatskom saboru ali i u javnosti o tome na koji bi zapravo način porezno se moglo podržati privatni sektor. Svi ćemo se složiti, ja se nadam, da u sljedećih 5 do 10 godina dominantno novo zapošljavanje u Hrvatskoj može stvoriti dakle srednji, mali poduzetnički sektor naravno i obrtnici. Godinu dana traje rasprave u ovom Saboru i ja sudjelujem najčešće u njoj, a to je zašto i mali poduzetnici kao i obrtnici ne bi plaćali PDV po naplati? To je u općim uvjetima nelikvidnosti jedan od alata kojim država može podržati taj najslabiji i najranjiviji dio hrvatskog gospodarstva. Međutim, ako sam ja dobro pročitao ovaj zakon na kraju usprkos tome što je gospodin Maras ministar obrtništva i poduzetništva rekao doduše kasno, imali smo raspravu tu prošli tjedan za Zakon o obrtu, rekao da će kao i obrtnici i mali poduzetnici imati pravo plaćati PDV po naplati, međutim ako ja dobro čitam ovaj zakon to nije tako. Od 1.01.2015. ne da se to neće desiti nego će i obrtnici morati plaćati PDV odmah. E sad, dakle neću sad ovdje politizirati, nisam spomenuo gospodina Marasa zbog toga nego zbog sljedećih činjenica, a to su činjenice: od 1.07.2013. godine hrvatski će proračun biti uskraćen momentalno na carinjenju robe i pretporezu famoznom kod uvoza. Da li smo svjesni svi zajedno da zapravo u uvjetima opće nelikvidnosti će od 1.07. to biti dodatni motiv za kupnju proizvoda iz uvoza zato što ćete i PDV kad uvozite iz Austrije ili Njemačke plaćati s rokom odgode? Ako je moguće da Hrvatska država, odnosno Vlada, odnosno Ministarstvo financija pronađe novac da premosti tu ajmo reći uvjetno rečeno rupu u nekoliko mjeseci pa da li to onda znači da je to Hrvatska država i Vlada mogla i trebala napraviti puno prije ne bi li osigurala opstanak radnih mjesta i očuvala barem taj dio malih poduzetnika na taj način? Naravno da to se tiče i srednjih i velikih poduzetnika ali sad govorimo prije svega o onim malima u skladu sa europskim direktivama. Da li ste svjesni da postupci predstečajnih nagodbi posebno za velike tvrtke u građevinskom sektoru vuku desetine i stotine malih poduzetnika i obrtnika ne u predstečajne nagodbe nego u stečajeve, u zatvaranje? Dakle, želim reći jednostavno dakle postoji alat. Svaka država, svaka Vlada ima i porezni alat kako može smanjiti taj pritisak. I kad govorimo u HDZ-u o poreznoj represiji ne govorimo samo o visini PDV-a iako je to ozbiljan problem, problem će biti tim veći kad uđemo u EU pa kad posebno oni koji su vični kompjuterima i manje tradicionalni počnu naručivati robu za dostavu iz zemalja EU gdje je taj PDV puno manji i gdje su cijene puno niže pa će se nakon toga naravno naša maloprodaja dodatno urušavati, a neće rasti. Dakle, i o tom treba voditi brigu. Ali ovdje sam prije svega želio upozoriti dakle da Vlada, svaka kako može podržati vlastiti privatni sektor, domaće poduzetnike, prije svega ove male i poduzetnike i obrtnike koji su zapravo s jedne strane jedini jamac budućih novih novih radnih mjesta u značajnoj mjeri i s druge strane su definitivno nakon 5 godina ili 4,5 godine krize najranjiviji dio hrvatskog gospodarstva. Hvala lijepo. Sljedeći u pojedinačnoj raspravi kolega Davorin Mlakar. navikli na ovo kao rekao bih magarac na batine pa onda se ustvari ne raspravlja o onom što je u prijedlogu ovog zakona, nije novina ali je najgore, a to je stopa PDV-a od 25%. Nešto je o tome govorio i kolega Milošević sada. Pa smo se ustvari orijentirali na neke odredbe zakona koje nisu toliko značajne, ali iritiraju načinom na koji se priređuju pojedini naši propisi. O širem kontekstu je govorio uvaženi zastupnik Kregar i dobro je naglasio da ovaj zakon možemo promatrati i u svjetlu ljudskih sloboda, sloboda izražavanja u medijima, iznošenja svojih vlastitih stavova, sprječavanja cenzure itd. a sve negdje sa ciljem da se opravda donošenje ovakvog zakona. I zato se ne slažem s njegovom ocjenom da ako je ovo jedini prigovor da je onda zakon ustvari jako dobar. Jedan je prigovor taj koji se nameće u rješenjima koje predlaže Vlada, a koja se čine isforsiranima, ja bih čak rekao rješenja koja su po narudžbi unesena u ovaj zakon. Žao mi je što nemamo ovdje, a ticalo bi se i ove stope od 25% nešto što Vlada u svojim službama ima, u koliko ja znam okviru Ureda za zakonodavstvo postoji služba koja se bavi procjenom učinka propisa. Pa bi bilo vrlo zanimljivo vidjeti da je netko napravio jedan elaborat kakav će učinak ovog zakona i nadalje s istim stopama biti u odnosu na mnoge grane u društvu i na djelatnosti koje ovom prigodom u raspravi o ovom zakonu nismo spomenuli. Ali zanimljivo je ono što je u nekoliko iskaza bilo ovdje apostrofirano a to su stope PDV-a koje su navedene člankom 38.zakona i u kojem smo vidjeli da postoji nešto što je vjerojatno i ustavno upitno što se tiče zaštite tržišne utakmice svih onih koji se na tržištu nalaze, a isto tako i jednakosti svih pred zakonom koja mi se čini da je ovim ovakvim načinom i ovakvim rješenjem dovedene u pitanje. Podsjetit ću vas da je ova Vlada jedini dnevni list koji je imala u svom vlasništvu ustvari ugasila zbog toga što je on bio nekomercijalan i prema onome što je tada bilo u javnosti naglašavano proizvodio gubitke za koje Vlada nije željela odgovarati. I istovremeno sada nekim palijativnim mjerama Vlada ide štititi sve ostale, ali ne sve ostale medije na isti način. Pa tako ne mogu se jednostavno othrvati toj potrebi da ponovo iščitam da je "stopa poreza na dodanu vrijednost od 5% se primjenjuje na novine, novinskog nakladnika koji ima status medija otisnute na papiru koje izlaze dnevno i kao opće informativni tisak, objavljuju novinarske, autorske tekstove u opsegu od najmanje 25 tisuća riječi u primjerku dnevnog izdanja osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju". Neki kolege su već govorili o fantastičnoj kreaciji ove norme, ali ja postavljam ovdje pitanje onda predlagatelju. Ako je norma brojanja riječi ono što će lučiti da li ćete plaćati porez po stopi od 5 ili 25% zašto niste isti princip uzeli za knjige, pa da su recimo knjige do 100 stranica oporezivane po stopi od recimo 25%, a one koje premašuju 100 stranica imaju nekakvu povoljniju poreznu stopu. To vam pokazuje koliko je besmislen ovaj kriterij. A još je besmislenije ono što je u ime predlagatelja na radnim tijelima Sabora, a prenesene su iz recimo Odbora za gospodarstvo ili Odbora za financije i državni proračun, obrazloženja iz Ministarstva financija da će te uvjete odnosno kriterije u koji porezni razred spadate za ovu stopu da će o tome voditi brigu odnosno provjeravati broj riječi Porezna uprava. To je mislim dodatno besmisleno tumačenje ove odredbe da Porezna uprava koja ima čitav niz drugih aktivnosti i nadležnosti će još angažirati ljude da svakodnevno broje riječi u dnevnim novinskim izdanjima kako bi utvrdile u koju poreznu stopu trebaju primijeniti na koji dnevni list. Ali kada već govorite o zaštiti sloboda i javnog informiranja onda predlažemo u svakom slučaju da kada već postoje olakšice u oporezivanju tih proizvoda da one vrijede za sve. Ne samo za dnevne novine iznad 25 tisuća riječi i autorski članci kao što te već naveli, nego da to vrijedi i za elektronske medije s obzirom na moderno društvo u kojem se nalazimo. Zašto je od dosega ovakve povlastice recimo osim što su već govorili ranije lokalnih listova, zašto ste izbacili sve elektroničke medije koji vam također rade kao dnevni servis. Meni opet ovdje zabranjeno govoriti odnosno neću govoriti o imenima svih tih portala, ali imate čitav niz portala koji dnevno objavljuju vijesti, objavljuju isto tako mišljenja novinara koji su nekad radili i u tiskanim medijima koji kako kažete se objavljuju na papiru, a sada su oni koji su de facto konkurencija dnevnim novinama stavljeni u puno nepovoljniji položaj od ovih novinara i novina koje se izdaju u papirnatoj formi. Pa ako već postoji potreba za javnim servisom, na neki način upućivanjem javnosti u sve ono što se može doznati putem dnevnog tiska, ostavite mogućnost i konkurenciji u elektronskim medijima da na isti način bude porezno tretirana. Ovo s druge strane jedino na što nas upućuje je da je ovo što je već bilo rečeno u ranijim raspravama, naručena norma samo za neke izdavače kako bi samo neki koristili se posebnom povlasticom pa tko plaćali porez od od 5% što je čak recimo niža stopa nego što ste propisali za dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu. Pa ako gledamo i u neku opće društvenu korist vjerujem da bi u svakom slučaju dječja hrana trebala biti oporezovana po nižoj stopi nego dnevne novine i to ovako kako ste predložili. Vjerujem da nitko tko ozbiljno prati zakonodavnu aktivnost i čita vaše prijedloge ne može vjerovati u dobru namjeru predlaganja ovakve norme pa je onda moj prijedlog da je najbolje takvu normu ispustiti i učiniti i to tržište jednakim za sve one koji se na njemu nalaze ili se na njemu natječu. Hvala vam lijepo. Uvaženi kolega Mlakar netko je prije vas rekao da zapravo najviše govorimo samo o jednom članku, to znači da je zakon dobar. Nije to, nego je ovo toliko nakaradno i toliko nevjerojatno i toliko zapanjujuće i naglo je uskočilo u zakon između dva čitanja, a da nitko o tome nije raspravljao u javnosti, znači nije bilo u javnoj raspravi nametnuto kao jedna od mogućnosti rješavanja nekakvih problema me zapravo čudi kako i više nije raspravljeno. Međutim, mene je začudilo kako to i ono što ste vi govorili nitko iz vlasti nije rekao niti jednu rečenicu osim jednog opravdanja da ti, taj nakladnik koji ima novine ispod, koja imaju ispod 25 tisuća autorskih riječi, a vjerujte kao novinar ne mogu sve znati što to spada u autorsku riječ kao što i zakonodavac ne zna što spada u tu autorsku riječ. Baš bih volio da pobroji. Da li će biti uključeno Novinarsko društvo koje će isto tako brojati riječi. Ono što sam prije rekao kome ćete se žaliti ako oni izbroje da imate jednu riječ manje a vi tvrdite da imate jednu riječ više. Mislim, naklada je toliko velika da uistinu moramo o njoj I ona zapravo se nadvila nad svim ostalim rješenjima, neka koja su i dobra u zakonu, neka koja su manje dobra. Treba se pitati u ovom trenutku da li se oporezuje i s koliko se oporezuju čitave knjižice koje nam bacaju u sandučiće. To su one reklame. Tko, stotine tona papira se baca. Tko vodi o tome brigu? Prvo, narušeni smo, narušena su prava potrošača time. Znači svakodnevno se to radi. Je li o tome vodi država? Ne. Ali smeta joj izgleda jedan list dnevnik. Davorin (HDZ)** Hvala vam lijepa. Kolega Vukšić pa vi ste potpuno u pravu zato sam i govorio da je ovo, a nastojao sam biti blag u ocjeni, naručena odredba u zakonu. Jer naprosto je neshvatljivo da si netko može uzeti za pravo, uvrstiti u zakon ovakvu odredbu koja umjesto imena ili prezimena ili firme na koju se odnosi ima ovakav jedan kriterij koji je svima jasan što je a mi cijelo vrijeme izbjegavamo govoriti a kome to ide u prilog i zašto. Međutim to je u stvari dokaz onoga o čemu su neki govorili koliki je utjecaj medija ali naravno samo nekih, kakvo je pitanje vlasništva nad nekim medijima koje ovdje nije razmatrano. Govorio sam o tome da i jedine dnevne novine koje su bile u vlasništvu države više ne postoje. Ali zato pogodujemo svima, odnosno nekima od ostalih i u isto vrijeme želimo zakopati njihovu konkurenciju. Zato sam govorio da je povrijeđeno načelo jednakosti tržišne utakmice. Da je povrijeđeno ustavno načelo jednakosti pred zakonom jer je, a posebno je besmislena odredba da će porezna uprava kako smo dobili tumačenje brojati dnevno, jer se radi o dnevnim novinama sve članke koje opsegom izgledaju da bi mogli dosezati 25 tisuća riječi da bi vas mogli svrstati pod pod određenu poreznu stopu. I umjesto toga možda je bilo stvarno pametnije da predlagatelj napiše ime firme za koju se piše ovaj zakon pa da riješimo se ovih dilema koje ovako pred sebe podstavljamo. Jer mi se čini da unatoč svim našim nastojanjima predlagatelj ne mislim da je ovo toliko glupa odredba da bi ju trebao obrisati. Hvala.

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, rijetke dame i gospodo zastupnice i zastupnici ovdje u sabornici Hrvatskoga sabora, uvaženi zamjeniče sa suradnicom. ja ću odmah evo ovu završnu riječ početi sa jednim pitanjem, da li u tih 25 tisuća riječi određenim dnevnim listovima za koje je ovaj zakon pisan a obzirom da je nomina sunt odiosa, radi se o 24 sata, da odmah to tako i kažemo, nadam se da se to neće shvatiti kao reklama, ali da li je u tih 25 tisuća riječi, da li se tu nalaze i one neispunjene križaljke koje ispunjavaju sami građani, obzirom da te riječi nisu upisane u samim dnevnim novinama nego građani ispunjavaju. Tako da vjerujem da će oni koji budu brojali to u poreznoj upravi imati jedan veliki problem, odnosno crnu rupu ne u svemiru nego u samom zakonu. To je pitanje svakako i lokalnih medija koje postoje i dnevni lokalni mediji koji nemaju toliki obim iznad 25 tisuća. I ovaj zakon će voditi prema gašenju tih medija koji su prije svega bili možda i jedini da tako kažem način informiranja na lokalnoj sredini. Ali isto tako i elektronski, elektronski mediji. Od radija, od televizije. Ali tu ne mislim na televizije gdje je evo neki dan, a čestitajući ujedno i na izboru, jer su tako građani Osijeka to i prije svega odlučili, gdje se evo nedjeljom u 2 gradonačelnik zahvaljuje osječkoj televiziji, zahvaljuje novinarima, Dragu Hedlu, Mati Radeljiću koji je direktor Osječke televizije, zahvaljuje Sarkanjcu itd… Pa se tu postavlja i pitanje neovisnosti te vrste medija i prije svega način kako je ta televizija nastala iz onih nekih crnih fondova. Ne iz rupa nego i crnih fondova. Dakle, evo to je jedno pitanje koje je upućeno samom ministarstvu. A evo osobno gledajući jučer i izjavu gospodina Lalovca da će se određene stvari koje su vezane za standard života građana ovim ovim Konačnim prijedlogom zakona o porezu na dodanu vrijednost, iako ne vjerujem da je ovo Konačni prijedlog zakona nego su ovo, ovo je niz izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Da će se na određeni način to pokušati nadoknaditi na nekim drugim stvarima. Međutim, imajući u vidu sve ono što se dešava dakle u Republici Hrvatskoj očigledno je sazrela situacija, dakle od ponovnog pada bruto nacionalnog dohotka ovih 6 mjeseci ili u prvom tromjesečju, od pada gospodarske aktivnosti u Republici Hrvatskoj, očigledno je da to više nema veze niti sa svjetskom niti sa europskom krizom nego ima prije svega veze sa dubokom hrvatskom krizom, krizom hrvatskog gospodarstva, ali i načina prije svega upravljanja. Prijedlog je da prije svega dobro razmislimo obzirom da imamo i primjere, dakle ne u Europskoj uniji nego i primjere kako kako to neki vole kazat u regiji ili regionu da mnoge zemlje dijele upravo zemlje dijele upravo PDV i da isključivo taj PDV, a to je osnovni problem i razvoja Hrvatske obzirom da je ona visoko centralizirana država, da prije svega svega do ljeta nakon kupanja na Jadranskom moru ili na nekim drugim turističkim destinacijama konačno shvatimo da povećanje PDV-a sa 23 na 25% nije pokrenulo gospodarstvo niti da cjelokupni porezni prihodi ne mogu biti isključivo na računu države u državnom proračunu nego da definitivno ti porezni prihodi moraju biti podijeljeni obzirom i na ulazak u Europsku uniju kako ne bi uništili ono što je bogatstvo Hrvatske, a to je lokalna i regionalna samouprava. Nadam se, završavam, nadam se da znate da od 100 kuna nekih poreznih prihoda 97 ide u državni proračun, a 3 kune idu prema jedinici lokalne i regionalne samouprave. Hvala. **Zgrebec, Dragica rada)** Uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Vinkoviću, pitali ste u svojoj raspravi spada li u 25000 riječi koje su propisane ovim zakonom kako bi se odredilo što jest dnevna novina, a što nije koja se oporezuje sa stopom od 5% križaljka. Da li u to spadaju neispunjene riječi pa recimo okomito može biti tko je naredio odredbu Milanović, recimo to je jedna riječ sa više slova, vodoravno kome se pogoduje Paviću i tako. Moglo bi se uvažiti ako idemo nekim kriterijima koje ćemo vi i ja odrediti, međutim ako će odrediti Ministarstvo financija onda su možda neki drugi kriteriji, možda se te prazne kućice ne broje, pa … mi čitatelji ih ispunimo. I još je jedna odredba koja je nesuvisla u ovom zakonu, a to je odredba da se od PDV-a izuzima djelatnost javnog radija i televizije pa piše zarez osim komercijalnih. Pa javna televizija se zna koja je javna televizija, ne treba, osim komercijalnih mislim da je stvarno nepotrebno ovo tumačiti. Postoji samo jedna javna televizija i jedan javni radio i točno se zakonom definira komercijalne televizije, nacionalne i regionalne nisu javne televizije. Zakonski nisu po tome. Mislim da je suvišno ovo osim komercijalnih.

dakle u određenim dnevnim listovima imate obzirom da neki jednostavno u svojim hvalospjevima, a nije to samo činjenica ovog vremena, to je bilo i prije, dakle za vrijeme i od '45. pa nadalje ili od 918. pa nadalje. Neke imaju i po 20-tak križaljki, imate i one velike skandinavke ili ne znam šta pa je to jednostavno pitanje da li je to interakcija hrvatskih građana koji plaćaju PDV najveći u Europi od 25%. Na taj način povećanje PDV-a je uzrokovalo i pad gospodarske aktivnosti. Trebali smo se naučit od Savezne Republike Njemačke gdje je ona smanjila PDV, povećala gospodarsku aktivnost, povećala potrošnju, došlo do praktičnog i samog razvoja gospodarstva, dok je ovdje potpuno suprotno. Uostalom to piše i u nekim osnovama ekonomije. A što se tiče javne televizije, pa ja mislim da u Hrvatskoj u ovom trenutku i nemamo javnu televiziju nego imamo televiziju obzirom na sve zakone koje je većina u ovom Saboru donijela, imamo prije svega televiziju koja štiti vlast, samo vlast, samo će biti problem za 4 godine kada ta ista televizija po sličnim zakonima bude štitila neku drugu vlast. E tada će onima koji su donosili takve zakone biti jasno što su napravili od javne televizije koja je trebala biti servis svih građana. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Srđan Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Zamjeniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle završno u ime kluba HNS-a, ja sam već naravno rekao da podržavamo ovaj Prijedlog zakona o PDV-u, da nije apsolutno naravno savršen ali u ovom trenutku je primjeren ne samo radi usklađenja nego i nekih odredbi smanjenih poreza koje osiguravaju konkurentnost gospodarstvu. Kad se govorilo o uvođenju 25%, odnosno 2%-tna poena viši porez nego što je bio prije, a bio je 23, onda se u puno rasprava imalo kritika po pitanju neoslobađanja po određenim segmentima, odnosno društvenim djelatnostima. Danas u ovom konačnom prijedlogu uz ono prvo čitanje i konačni prijedlog koji je usvojio prijedloge i primjedbe za određene djelatnosti o smanjenju moram reći opet na žalost rasprava se svodila samo na medije, mada i medij ima smanjenje samo po sebi s obzirom na ulazni PDV od 25% osigurava manje ulazne, dijelom manje ulazne troškove odnosno određene obaveze, bolju likvidnost i mogućnost opstanka na tržištu. Neću ulazit naravno više u rasprave oko 25000 riječi manje ili više jer je previše oko toga bilo, pa imam te amandmane. Ako su argumentirani ne sumnjam da će biti i usvojeni. Ali što želim u ime kluba HNS-a reći da ono što je bitno za gospodarstvo, ono što je bitno za građane, a to je da ove ove izmjene i zakona osiguraju kvalitetniji razvoj gospodarstva, da sve ove snižene, smanjene stope koje postoje osiguraju kvalitetniji i opstanak posebno u turističkoj djelatnosti, a zato sam želio u ime kluba još naglasit da smo apsolutno zadovoljni da su i usvojene primjedbe po pitanju onih brodara odnosno u onom dijelu nautičkog turizma koji radi jednodnevne izlete jer smo dobili jasno tumačenje da svi oni koji imaju registrirane ugostiteljske djelatnosti imaju odobrenje za rad ugostiteljstva na plovilima isto tako mogu imati uslugu u kojoj je cijena PDV-a kao dio ukupne cijene 10% dok naravno se zadržala za prijevoz roba i usluga 25% jer bi tek onda imali situaciju neravnopravne utakmice na našem tržištu. Ali ovaj segment koji definitivno osigurava i jednodnevnim izletima koji se u biti ne može baš jasno iščitati, nego se on samo tumači u ovome zakonu šta nam je Vlada odnosno ravnateljica Porezne na odboru jasno rekla svima. I Odboru za turizam je bitno, znači jednodnevni izleti imaju uslugu od 10% za ugostiteljske usluge hrane i pića dok ostaje ovaj dio odvojen za promet promet roba i usluga, odnosno ljudi. Prema tome, to je isto tako ključno u konkurentnosti. Jer u ovom trenutku najpropulzivnija djelatnost ipak nam je turizam bitno je da u tom segmentu zaista i ulaskom u EU budemo i konkurentni i dostupni i kvalitetni po tom pitanju. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Gjurković, a ne radi se ovdje o brojanju riječi, nego se radi o tome i o amandmanima na to, nego se radi o tome da je to sastavni dio zakona. I onda od predlagatelja ide odgovor da će netko iz Porezne uprave svakodnevno, a Hrvatska ima ne znam koliko, Republika Hrvatska ne znam koliko tiskovina. ja postavljam pitanje da li se tu radi o nekim novim zaposlenjima u Poreznoj upravi koji će biti službeni brojači onoga što je upisano u dnevnim novinama. Dakle, da li će brojiti od riječi do riječi ili će to biti stručnjaci za procjenu obzirom na veličinu novina, format novina itd. No, na stranu i to. No, činjenica je da definitivno moramo napraviti sustavnu promjenu Zakona o PDV-u, o porezu na dodanu vrijednost i shvatiti da ova država više ne može ići putem centralizacije, da su gotovo sve jedinice lokalne i regionalne samouprave dovedene ja ne bih rekao stečaj, nego pred nemogućnost funkcioniranja. Obzirom da ovim sustavom poreza, poreznih zakona od nekih 100 kuna poreza koje se prikupe u jedinici lokalne samouprave 97 kuna ide u državni proračun, 3 kune idu prema lokalnoj i regionalnoj samoupravi i tu je potpuna nemogućnost financiranja bilo koje vrste projekata, nemogućnost ulaska u pretpristupne fondove EU jer jednostavno nemate sredstva za to.

Ali svi mi skupa vjerujem da smo svjesni da niti državna uprava, regionalna ili lokalna samouprava ne mogu funkcionirati bez razvoja gospodarstva i da je to u biti temelj uopće razvoja i lokalne samouprave i cijele Hrvatske. Dakle, da li će država prepustit dio sredstava ali i odgovornosti decentralizirat prema lokalnoj samoupravi, ako gospodarstvo ne bude kvalitetno na čemu apsolutno se radi da se otvore ti investicijski procesi, novo zapošljavanje i stvaranje dodane vrijednosti. Dakle, od maloga kolača i dodatne odgovornosti koje bi vi imali u lokalnoj samoupravi za obavljanje određenih funkcija nitko ne bi imao neke veće koristi osim većih obaveza. Jer kad je mali kolač, kad su mali iznosi onda definitivno ne možete rješavati ono šta vi želite, odnosno svi želimo u lokalnoj samoupravi. Dakle, osnovna je stvar da decentralizacija samo sredstava bez odgovornosti nije sigurno politika ove Vlade i da će decentralizacije biti i sredstava i odgovornosti, a ova Vlada ima odgovornost i cilj da podigne gospodarstvo kako bi ta sredstva za onu odgovornost koja lokalna samouprava treba preuzet bude dostatna da normalno funkcionira, a ne ponovo da se kuca na vrata Vlade odnosno državnog proračuna. Završna riječ predlagatelja. Zamjenik ministra financija gospodin Boris Lalovac. **Lalovac, Boris** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Samo da vam zahvalim na raspravi i razgovarat ćemo sa Ministarstvom kulture koje je predložilo ovakvu formulaciju, pa će se Vlada očitovati na vaše amandmane. Zahvaljujem. Hvala. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona